narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručena vam je vam je odluka Republičke izborne komisije od dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima:

kao i Aleksandri Jerkov i Dušanu Milisavljeviću, izbranim sa Izborne liste „Sa Demokratskom strankom za demokratsku Srbiju“.Na osnovu odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja predloga Administrativnog odbora, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodim poslanicima Jelisaveti Pribojac, Krstimiru Pantiću, Aleksandri Jerkov i Dušanu Milisavljeviću.Čestitam narodnim poslanicima na izboru.Takođe, a imajući u vidu da narodni poslanik Srđan Dragojević nije polagao zakletvu prilikom verifikacije mandata na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, neophodno je da je sada položi.Poštovani narodni poslanici, molimo vas

da potpišu tekst zakletve.Dozvolite mi da vam poželim uspešan rad u predstojećem mandatnom

radu.Nastavljamo rad po dnevnom redu sednice.Pre toga želim da konstatujem ostavku narodnog poslanika Marinike Tepić koju ste primili, primili, ostavku na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenju ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stav 3. i stav 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.U skladu s tim, a saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Mariniki Tepić, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Nastavljamo rad.Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima Gordana Čomić. Zahvaljujem.Nakon dva minuta za amandman, koristiću vreme poslaničke grupe.Amandman o kome je reč tiče se Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji u članu 16. ima sadržaj svojih nadležnosti.Naime, u prethodnom zakonu, u okviru ovog ministarstva bila je Uprava za rodnu ravnopravnost, ustanovljena drugim propisima, zakonima, uprava koja je ostvarila zaista izvanredne rezultate u oblasti za koju je nadležna i uprava koja je u tom ministarstvu bila na osnovu, evo i nekoliko reči upravo pročitanih iz zakletvi, o tome da ćemo braniti ljudska i manjinska prava, građanske slobode i služiti istini i pravdi.Moj amandman je da se ne ukida Uprava za rodnu ravnopravnost i da se vrati da se po sadržaju bavi onim za šta je i osnovana.Baš u prepodnevnom delu sednice dogodilo se da moram da menjam koncept diskusije kojom sam htela da govorim u prilog mom amandmanu, u pokušaju da zaslužim vašu pažnju i da razumemo da je neophodno da vratimo Upravu za rodnu ravnopravnost u ministarstvo. Događaj koji je promenio tok je što je u Zakonu o ministarstvima došlo do predloga ukidanja kancelarija, Kancelarije za verske zajednice, Kancelarije za brze odgovore, Kancelarije za manjinska i ljudska prava i naravno ove uprave. Čega smo maločas bili svedoci? Da se umesto postojećeg predloga da se ukine Kancelarija za crkve i verske zajednice, da je odbor podneo predlog da se osniva uprava za verska pitanja.Zabuna oko sadržaja tog amandmana, i da li mu je ili nije mesto u Ministarstvu pravde, proistekla je iz toga što Kancelarija za crkve i verske zajednice nije bila deo ministarstva, ona je imala drugačiji položaj, i tekst je samo prepisan. Voljom narodnih poslanika, koja ni po čemu nije sporna, imamo sada upravu za verska pitanja koja se bavi malopre pominjanim pokloničkim putovanjima i sakralnim graditeljstvom, protiv čega ja, naravno, nemam ništa protiv. Naprotiv, ja sam neko ko smatra da treba biti vrlo dosledan kada su u pitanju ljudska i manjinska prava i jedan korpus od tih prava su verska prava, prava na religijske slobode i pravo na to da se one slobodno upražnjavaju i ispovedaju. Ali isto tako podrazumeva i obaveze.U dva maha sam bila jedan od narodnih poslanika koja je podnosila predloge za uvođenje crkvi i verskih zajednica u poreski sistem naše zemlje, da bi izuzeli sve vrste gotovine za koje svi znamo da postoje u svim crkvenim i verskim zajednicama i bila sam, naravno, odbijena. To što sam u manjini, ne znači da nisam u pravu. Takođe sam tražila, zajedno sa koleginicom Aleksandrom Jerkov, da veronauka bude u sistemu Ministarstva prosvete, sada nauke i tehnološkog razvoja, jer smatram da je potrebno da i državni organi imaju uvid u nastavu veronauke. Takođe nije bilo većine.Sada imamo jednu zanimljivu situaciju zbog koje ja menjam kontekst i koncept svog izlaganja, da se negde nekome telefoniralo i da je, kao rezultat toga, usvojen amandman koji je postao sastavni deo zakona i sada imamo upravu za verska pitanja.Druga kancelarija, kao Kancelarija za brze odgovore, koja je u budžetu u položaju pri Vladi Republike Srbije, sada ima upravu za brze odgovore u Ministarstvu privrede, protiv čega isto tako nemam ništa protiv i obrazloženje smo čuli od narodne poslanice Aleksandre Tomić.Ali, otpor da se ne ukida Uprava za rodnu ravnopravnost je očigledno još uvek na snazi. Bojim se da ćemo imati pravo, svi mi koji smo od reči do reči pročitali zakletvu koja je bila pred svima nama, bojim se da ćemo imati pravo da postavimo pitanje - da li svi koji smo tu zakletvu pročitali razumemo značaj ljudskih i manjinskih prava i značaj građanskih sloboda i da li razumemo šta znači služiti istini i pravdi?Nije problem, ukoliko ima spora, ja to potpuno razumem, što sam ja potpisala amandman, da odbor, kao i u slučaju Kancelarije za crkve i verske zajednice, napravi svoj tekst amandmana, podnese ga kao svoj i ja ću svoj amandman povući. Meni nije do toga da se zna da sam podnela amandman. Meni je do toga da se iz neznanja, verovatno bez zle namere, neću da verujem da ima posebno neke namere da se ukine baš Uprava za rodnu ravnopravnost, a pogotovo neću da verujem da iko smatra da se ukida zbog troškova, jer sve zajedno košta 3,3 miliona dinara. Neću da verujem da se ne zna koliku podršku ima od strane evropskih i svetskih institucija i neću da verujem da se zanemaruje rad i hiljada i žena i muškaraca koji su u proteklim godinama vredno radili da bi se napravio prostor u kome se brane ljudska i manjinska prava, u kome se brane ženska prava, u kome se brani ono što i po Ustavu imamo zapisano kao član Ustava na koji smo se isto zakleli da naš Ustav garantuje politiku jednakih mogućnosti. Da bi politike jednakih mogućnosti bilo, morate da imate propise i morate da imate telo koje prati, koje primenjuje i koje odgovara ovoj Skupštini kroz ministarstvo, čiji je deo to da se politika jednakih mogućnosti zaista ostvaruje.Biće neobično teško odoleti zaključku da većina prosto smatra da ničemu što se bavi ljudskim i manjinskim pravima, što se bavi ženskim ljudskim pravima, da ničemu nema mesta u Zakonu o ministarstvima, odnosno u organizaciji Vlade Republike Srbije. Ja znam da ću ja odoleti, zato što je to lako. Optužiti nekoga da je netrpeljiv prema temi koja je evropska, koja je ustavna i koja je zakonom obaveza za sve nas je lako, populistički, demagoški i ja ću tome odoleti. Nisam sigurna da li će ukupna javnost odoleti, kada vidi Zakon o ministarstvima i kada vidi da nema samo Uprave za rodnu ravnopravnost i da nema samo Kancelarije za ljudska i manjinska prava, da poveruje da nije reč o stavu, da nije reč o ideji, da nije reč o nameri i da nije reč o politici koja se pretvara u delo time što ukidate tela koja bi omogućavala razradu, primenu i dijalog o jednoj važnoj temi kao što je rodna ravnopravnost.Spadam u one koji tvrde i mogu da dokažu da je rod reč dvostrukog značenja. Rod u sebi sadrži reč žena i reč muškarac. Ne radi se ovde samo o ženskim pravima. Ne redi se ovde o problemima koje žene u Srbiji imaju sa nasiljem u porodici, sa diskriminacijom pri zapošljavanju, sa diskriminacijom u pokušaju da napreduju u firmama, organizacijama, institucijama gde su zaposlene, sa voljom da im se ruga samo zato što su žene, da se diskriminišu samo zato što su žene. Ne radi se ovde samo o ženama. Ovde se radi o jednom strateškom opredeljenju koje je inače i u Nacionalnoj strategiji, za koju sada nije jasno ko će biti nadležan da je sprovodi, kada je u pitanju položaj i žena i muškaraca u Srbiji. Ovde se radi i o ženama u sektoru bezbednosti, jer je Uprava za rodnu ravnopravnost učestvovala sa odličnim rezultatima u poslu koji je ovu Narodnu skupštinu stavio visoko po ugledu na parlamente sveta, jer je usvojen Nacionalni plan akcije za primenu Rezolucije 1325 „Žene, mir i bezbednost“ o ulozi žena u sektoru bezbednosti. Naša zemlja je doživela sjajne reforme, uz mnogo teškoća, u sektoru bezbednosti, u MUP-u, u vojsci, gde je takođe učestvovala Uprava za rodnu ravnopravnost.Sve ono što je zapisano u propisima u zakonima na osnovu kojeg je osnovana, sada ostaje da vidimo obećanje ili da vidimo časnu reč da će zaista neko brinuti o tome da se svi ti propisi zaista i primenjuju. Ukidanje Uprave za rodnu ravnopravnost je nepotrebna šteta. Novčana ušteda nije. Čak nije ni potez koji bi bilo kome doneo koristi. Zbog čega se ipak odlučuje da se to u ovom Predlogu zakona o ministarstvima stavi, ja stavljam na našu zajedničku, kad kažem zajedničku, tu ne mislim na pripadnost političkoj stranci, nego na zajedničku ljudsku površnost kada je u pitanju tema ljudskih prava, manjinskih prava, ženskih ljudskih prava, kada je u pitanju promena kvaliteta na bolje života i žena i muškaraca.Na kraju mogu samo da vas zamolim da se raspitamo kako je došlo do iznenadne odluke da se ipak amandmanom odbora osniva Uprava za verska pitanja. Mi žene nemamo kome da telefoniramo i nemamo takvu vrstu uticaja. Iskrena da budem, ja je ne bih ni želela. Želela bih da mi svi razumemo da je zajednička korist da se ili odbor odluči na donošenje amandmana istog po sadržini ili da se i u Srbiji desi čudo i da većina glasa za ovaj amandman. To ne bi značilo da ste prihvatili nešto što ne mislite iskreno, jer ja znam da većina vas misli ovo što govorim, to ne bi značilo da sam ja nešto epohalno učinila, to bi značilo da poštujemo od reči do reči zakletvu koju smo svi izgovorili. Hvala vam.

bih zaista zamolila za pažnju i kolege u sali, a posebno gledaoce koji prate ovaj prenos.Ovo je jedan od primera koji će se tek dešavati kada nova Vlada kada nova Vlada preuzme svoje obaveze. Govorim malo sporije jer mi je zaista teško da govorim o ovoj temi. Znate da sam prva koordinatorka Ženske parlamentarne mreže i kada govorim o ravnopravnosti polova, mislim da ne želim da nijedna tema prođe da se ja time ozbiljno ne bavim, ali zaista ozbiljno i ljudski, a ne onako partijski kako se dogovori negde da treba da se glasa. Dakle, pre toga upravo u sebi odgovorim na ona pitanja koja je gospođa Čomić i spomenula.Dakle, da li treba ukinuti ovu upravu, da li treba na ovaj način, kako je gospođa Čomić predstavila, razmišljati o ovom amandmanu, ili možda na jedan novi način? Ja ću vam sada ponuditi jedno drugačije gledište na ova pitanja. Kao što rekoh na početku, možda će to biti način razmišljanja u ovoj Skupštini ubuduće.Da li su teška pitanja pitanja od zaista značaja za naše društvo, kuda će se dalje kretati, koje su to neke moralne, duhovne i etičke vrednosti kojih ćemo se pridržavati ubuduće? U ovom teškom periodu, kada zaista, svakodnevnim jezikom rečeno, maltene mnogi od nas nemaju šta da jedu, ovakve teme se ne nalaze među prioritetima ni u našim medijima, a nažalost ni na mnogim važnim mestima. Za mene lično ovo jeste jedan od prioriteta i trebalo bi našoj javnosti da ravnopravnost polova bude među prioritetima, ali Srbija je još uvek tradicionalno i patrijarhalno društvo.Moramo društvo.Moramo da razumemo taj širi okvir, da u ovom trenutku zaista i buduća vlast, buduća Vlada i svi članovi Vlade imaju veliku obavezu da zemlju izvuku iz ove situacije i da pronađu načine kako iz prevelike zaduženosti samo držati glavu iznad vode i boriti se svim snagama da zaista u naredne tri godine maksimalnim naporima izvučemo Srbiju napred i građane Srbije postavimo u jednu normalu, da nam frižideri nisu prazni, da imamo radna mesta. Ali, nemojte da zaboravite da je prvi zadatak ove Vlade da popravlja prethodno stanje i da sada dolazimo u posledice onoga što je rađeno mnogo, mnogo godina unazad. Zato treba u tom kontekstu razmišljati šta dalje.Uz svo uvažavanje gospođe Čomić, i lično i profesionalno, stoji mnogo onoga što je rekla, ali taj apel da isključivo treba glasati za Upravu za rodnu ravnopravnost, odnosno da se ne ukida, sa svim argumentima koje je iznela, zaista, da nemam informacije i podatke koje imam, ja bih tako glasala.Verovatno bi mnogo mojih koleginica i kolega glasalo za to da Uprava ostane. Koji su moji razlozi da ne glasamo za Upravu za rodnu ravnopravnost, odnosno da glasamo za njeno ukidanje? Odluka nije donesena slučajno. Urađene su analize i žao mi je što će se za mnoge poteze buduće Vlade ovde koristiti argument da se donosi olako, pod naslovom – moramo da racionalizujemo, da budemo štedljivi, tu su troškovi. I ovoga puta je bilo – pa to je samo tri miliona dinara za Upravu, neće da nas spasu ta tri miliona.Ovde miliona.Ovde se ne govori o novcu. Posebnu analizu zahteva rezultat rada, način trošenja novca u Upravi za rodnu ravnopravnost, ponašanje zaposlenih. U ovom trenutku, javnost treba da zanima rezultat Uprave za rodnu ravnopravnost. To zaista jako lepo zvuči, kao naziv nosi neke evropske vrednosti, to je nešto što nas očekuje i za šta ćemo se zalagati i ubuduće, ali, iskreno mislim da sve koleginice koje su bile i u prethodnoj parlamentarnoj mreži, a koje će biti i ubuduće, ne znam da li mogu da se sete nekih rezultata Uprave za rodnu ravnopravnost u prethodnih 18 meseci.Kada bih ja merila, rekla bih da Ženska parlamentarna mreža bez dinara, samo dobrom voljom, je napravila mnogo više rezultata nego što je to uradila Uprava u prethodnom periodu. Znači, novac nije uvek broj jedan i ne kažem da samo isključivo zbog uštede želimo da ukinemo Upravu. Na mestu broj jedan su efekti i rezultati rada.Reći rada.Reći ću vam kakve su ocene institucija koje su sarađivale sa Upravom za rodnu ravnopravnost u prethodnom periodu, kako su ocenile tu saradnju i kako je i sama Uprava za rodnu ravnopravnost dala određene zaključke i preporuke koje sada ne idu u prilog amandmanu gospođe Čomić. Sama Uprava za rodnu ravnopravnost, počnimo time, je dala mišljenje da sama ima brojne prepreke, odnosno suočava se sa preprekama u sprovođenju svojih zadataka zbog zavisnog položaja u okviru samo jednog ministarstava, dakle, sama Uprava je tražila da bude organizovana tako, odnosno da joj se daju te nadležnosti da može da sugeriše i daje preporuke i ostalim ministarstvima. Dakle, radeći samo u okviru jednog ministarstva, teško da će moći njena preporuka da važi i za ostala ministarstva.Znači, mnogo bi pametnije bilo da organizujemo kancelariju koja će imati iste, slične nadležnosti, pokrivaće ovu oblast, ali kancelariju koja bi mogla da daje sugestije svim ministarstvima. Znači, sama je uprava to tražila, da se izađe iz toga. Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije u svom zaključku naglašava, a Savet za rodnu ravnopravnost za one koji su manje uključeni ne okuplja samo članove iz vladajuće koalicije, tu su i predstavnici stručnih institucija, civilnog sektora, ljudi koji se bave tom oblašću dugo, znači, u svom zaključku je naglasio da je rodna ravnopravnost pitanje svih oblasti u društvenom životu Srbije. I nije pitanje samo jednog ministarstva, mora da prožima sve politike, te mu je tako mesto u okviru Vlade Republike Srbije.Uprava Srbije.Uprava je ocenjena kao zakržljali organ koji je pozicijom institucionalizovanog mehanizma u jednom ministarstvu onemogućena da utiče na politike koje se kreiraju i primenjuju u ostalim resorima. Politički savet za sprovođenje Rezolucije 1325 Ujedinjenih nacija u svom izveštaju je takođe preporučio da se formira telo koje bi u svim sferama implementiralo principe rodne ravnopravnosti. Da vam ne citiram dalje. Tu su i preporuke međunarodnih organizacija, specijalni izaslanik OEBS-a o rodnoj ravnopravnosti koji je posetio Srbiju tokom 2012. godine, zatim evropski institut za rodnu ravnopravnost takođe je u svojim preporukama za sprovođenje Pekinške platforme govorio: „Da bi institucija koja se bavi rodnom ravnopravnošću bila uspešna, mora da bude nezavisna i u sklopu Vlade, ali na najvišem nivou.Apsolutno postojanje Uprave za rodnu ravnopravnost u okviru ovog ministarstva ne može da zadovolji ni potrebe našeg društva u ovom trenutku, dakle, ne možemo delovati kroz sva ministarstva niti zadovoljava preporuke međunarodnih organizacija.Mi smo svedoci, a verovatno su mnogi od vas dobili i mejlove i poruke od nevladinog sektora kojim pozivaju da glasamo za ovaj amandman, dakle, protiv ukidanja Uprave, da je zadržimo. Ali, hajde da razmislimo da li ova i ovakva Uprava, znači njen rad, na koji postoje brojne zamerke, ovo nije nešto što sam ja napisala, ovo sam izvukla iz izveštaja brojnih međunarodnih institucija i uglednih tela i institucija da li ga zadržati tako kako je ili napraviti novu organizacionu formu, koja će biti mnogo efektnija? U ovom trenutku o ovoj temi ne treba da govorimo o novcu, to uopšte ovde nije prioritet. Nije tačno da je predlagano njeno ukidanje samo zbog novca. Pre svega zbog toga što je, kao što sam već spomenula, to bio jedan zakržljali organ koji apsolutno nije funkcionisao, mnoge druge institucije su donosile brojne značajne pomake a nisu bile u okviru uprave. Na kraju, i mnoge krupne stvari u okviru ove oblasti su donesene bez prisustva Uprave i uz pomoć nevladinog sektora.Iz samog Predloga zakona o ministarstvima se jasno vidi da poslovi javnog ovlašćenja koje je morala da realizuje Uprava kao posebna organizaciona jedinica ministarstva, se ne gase. To je veoma važno. Na mnogo efikasniji, profesionalniji i ekonomičniji način biće postavljeno u novoj organizacionoj strukturi koja će omogućiti pre svega kontakt sa svima relevantnim i državnim i društvenim organima i organizacijama, a koje se bave i rodnom i rodnom ravnopravnošću i nediskriminacijom. To je svakako i u skladu sa potrebama građana, odnosno najvažnije je omogući će se kontakt sa realnošću. Ta tačka kontakt sa realnošću takođe može da bude zanimljiva za one koji se dvoume da li da glasaju „za“ ili „protiv“ ukidanja.Dosadašnje rukovodstvo Uprave se veoma neodgovorno odnosilo prema svojim obavezama. Samo Ministarstvo za rad i socijalna pitanja u čijem sastavu je Uprava je konstatovao potpuni izostanak realizacije, koordinacije sa drugim državnim organima, sa autonomnom pokrajinom, sa oranima jedinca lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti, prebacivanje i izbegavanje odgovornosti. Ne izvršavanje obaveza u vezi normativno pravne delatnosti Uprave, odnosno nisu učestvovali u izradi zakonskih i drugih propisa u oblasti unapređenja ravnopravnosti polova. Ne donošenje, ne sprovođenje strateških dokumenata. Rad isključivo na projektima i ne obaveštavanje ministarstva.Niko od nas ovde nije naivan, a nije ni mali. Rad na projektima veoma zanimljiv u Srbiji, posebno ako imate siguran izvor finansiranja. Možda bi tu negde i trebalo da razmišljamo, odakle nevladin sektor je ovoliko digao problem na ovu visinu. Razumem, jeste, slažem se. Lično neću dozvoliti da se oblast ravnopravnosti polova skloni u ćošak. Biće organizaciona struktura koja će se isključivo baviti time. Lično sam bila veoma zainteresovana da se maksimalno uključim u izvršnu vlast u ovoj oblasti. Uvek sam za saradnju, ali mislim da su se svi zabrinuli, jer će se zatvoriti jedan odličan izvor finansiranja za određeni krug nevladinih organizacija, jer je sama Uprava funkcionisala u jednom zatvorenom krugu. Napišem projekta. Znam ko će da ga finansira. Napravimo dobru promociju u medijima. Svi mirni. Svi zadovoljni.Negde zadovoljni.Negde rasturajući te takve kombinacije i dogovore tu će negde biti problem i u narednim potezima Vlade. Kada želimo da nešto prekinemo, da toga više ne može da bude, e onda će se neko pozivati na neke druge spinovane priče. To će biti jako teško da svi sažvaćemo tu priču i da negde nađemo sredinu između toga šta je zaista dobro za Srbiju ubuduće i gde je razlika između onoga kad se pozivamo na određena ljudska prava, a kad negde treba da izmerimo između onoga kuda dalje, gde napraviti velike rezove i gde zaista taj rez treba da bude.Ova tema zaslužuje diskusiju, ali hajde da razmislimo da li je ova uprava nešto na čemu to treba da se slomi. Ima li neko od vas ko će mi reći da nešto što sam iznela nije tačno, da je uprava sa svima isključivo radila široko, sa otvorenim konkursima, da ne postoji zamerka na rad uprave. Znam i vaše zamerke koje će biti u redu ako tadašnje rukovodstvo uprave dosadašnje niste bili zadovoljni, promenite, ali neka ostane institucija.Rekla sam na početku, i međunarodna i domaća javnost institucije imale su zamerke na način organizacije i rada u upravi. Mislim da jedno šire telo, pogrešno je reći šire telo, jedno telo koje bi moglo da daje preporuke svim ministarstvima bi bilo pravo rešenje. O tome trba da razmišljamo. Sutra će i premijer u svom širokom ekspozeu govoriti o tome, pa eto prilike da i sa njim prodiskutujemo na ovu temu.Ovo nije – ravnopravnosti polova u Srbiji, ovo nije smanjenje prava žena u Srbiji, nije smanjenje šansi za onaj drugi pol, ovo je samo jedan efikasan način kako raditi efikasno, jeftinije, pametnije. Hvala

Pratila sam je pažljivije nego bilo koju drugu diskusiju, očekujući da čujem koja je to organizaciona struktura. Ne biva. Pošto, ako se želi zameniti telo koje se zove uprava, i s pravom je uvažena koleginica kazala, ako ljudi, žene ili muškarci koje ste imenovali, Stana Božović i drugi, nisu uradili svoj posao kako treba onda svako ima pravo da na osnovu rezultata traži druge ljude.Ali, govoriti o organizacionoj strukturi hipotetički a ne podneti amandman kojim se definiše organizaciona struktura za nešto što su preporuke međunarodnih organizacija koje su učestvovale u radu uprave, za nešto što su preporuke stručnih ljudi koji, potpuno ste u pravu, smatraju da zbog ustanog rešenja o politici jednakih mogućnosti, ovo ovakvo telo mora da ima uticaj na sva ministarstva.Dakle, govoriti o tome da to treba da se desi u danu kada mi donosimo zakon o ministarstvima a nemati amandman kojim se to dešava, daje mi za pravo da izrazim žaljenje što se propušta jedna dobra prilika da takav amandman podnese odbor, ja bih prva glasala za njega povlačeći svoj amandman. U jednom ste u pravu. Mi se zaista duboko ne razumemo. O motivima i o razlozima zbog kojih ja podnosim amandman a poslanička većina odbija amandman. Obe su stvari legitimne. Ja bih zaista volela da se govor završio sa sadržajem amandmana kojim je predstavljena nova organizaciona struktura, jer znam da ni uvažena koleginica Marija Obradović ni ja, ni mnogi od nas ovde nemamo spora, s tim da nekakvo telo koje će voditi računa o politici jednakih mogućnosti, o robnoj ravnopravnosti mora da postoji u Vladi.Razlika je u rečima i u delima. Ja podnosim amandman jer mi je to mogućnost i obaveza, a od vas čujem obećanje da će već nekada, a možda i u ekspozeu premijera biti govora da će organizacione strukture već nekada biti. Ovakva šansa da je bude sada i danas se ne propušta ako se ozbiljno misli na dela a ne samo na reči. Ali znam i kakav je proces u pitanju. I u okviru ženske parlamentarne mreže, ko god je od vas ili nas vodio, imaćete moju podršku i tražiću podršku i od svojih koleginica da se ipak napravi organizaciona struktura, sa povremenim podsećanjem da ste propustili jednu sjajnu šansu da dokažete da radite ono što mislite i govorite a ona je očigledno propuštena jer amandmana o organizacionoj strukturi nema. Hvala vam.

Ovo jeste pristojna parlamentarna rasprava, ja se koleginici Čomić zahvaljujem na tome. Argumentovano svakako. Drago mi je što ste se složili sa većinom onoga što sam izrekla. Želim samo da ispravim, koleginicu Stanu Božović nisam spominjala, ona nema veze sa Upravom za rodnu ravnopravnost, neko drugi je vodio Upravu. Koleginica Stana Božović je u Savetu, i to nema veze sa Upravom za rodnu ravnopravnost i ona je maksimalno svojim zalaganjem, a tako će biti i u narednom periodu, i očekujem da nam pomogne u ovoj oblasti, u formiranju organizacione strukture. Nadam se da niste to sa podsmehom koristili jer, kao što rekoste, treba paziti, javno izgovorena reč je velika obaveza, barem za mene lično, a znam i za vas. Zbog toga koristim taj pomalo opšti termin, organizaciona struktura, nezgodno je iskoristiti neki drugi termin držeći me za reč zbog čega to nije tako kasnije. Jer, sama forma mogla se čuti i u toku današnjeg dana, je mnogo manje bitna. Od toga da zaista poslovi, nadležnosti u okviru rodne ravnopravnosti ostanu negde u vrhu Vladinih zaduženja.U ovom trenutku zbog čega nema amandmana koji nije podnet. Koristiti ovaj trenutak, to sam rekla i na početku, u Srbiji, kada zaista gori od napora da samo držimo glavu iznad vode. Svakodnevno stižu na naplatu brojni krediti, a samo onaj ko vodi svoje domaćinstvo i ko se presabira od prvog do prvog zna koliko je teško održati glavu iznad vode. I to možda sada najbolje razumeju građani koji ovo prate kod kuće. Ne kažem da ovo ne treba da bude u prioritetima, ali sada nismo nijednim amandmanom predvideli organizacioni oblik osim onoga što je rečeno u predlogu zakona.U razgovorima koji su vođeni sa budućim članovima Vlade a koji bi se bavili ovom temom, razgovarano je da otvaranje te kancelarije, uslovno rečeno, to i vi sami znate dešava se da se to postavlja uredbom Vlade. Najvažnije je da mi ostanemo uporne u ovoj temi, da zajedno radimo i kao što je teško bilo izglasati 30% žena u Parlamentu, to bih podsetila i koleginice koje se ovde nalaze možda mnoge od njih ne znaju, da su one u ovim klupama samo zahvaljujući naporima prethodnih koleginica. Bilo je jako teško izglasati, ovo je jedan mali deo borbe koju danas vodimo oko uprave, ali ovo je samo jedan korak dalje, sada je lako trčati jer već imamo trasu. Sad negde zastanemo, negde idemo brže, negde sporije.Mislim da ne treba glasati za vaš amandman i da ćemo negde i u narednom periodu dobro sarađivati i da ćete verovatno biti jedan od najvažnijih saradnika buduće organizacione strukture u Vladi Srbije koja će se baviti ovom oblasti ravnopravnosti polova. Hvala vam na pristojnosti. **Maja Reč ima poslanik Zoran Živković, Poslanici Nove stranke će podržati amandman gospođe Čomić. Argumentacija koju je ona dala je potpuno ono sa čime se mi slažemo.Nema nikakvog opravdanja za ukidanje ove Uprave.Ako je u toj Upravi, koliko sam ja shvatio argumente suprotne strane, bilo nekog kriminala, nekih kombinacija, citiram, nekih dogovaranja, onda je to posao za tužilaštvo, da li obično, da li za specijalno ili za neki drugi organ, a ne da se gasi cela Uprava.Po toj logici trebalo bi da ugasite „Železnice Srbije“, „Srbijagas“, Ministarstvo energetike, Ministarstvo inostranih poslova, MUP, onaj deo koji obezbeđuje gume za vozilo predsednika i mnoge druge institucije. Naravno da to nije dobar primer, nego je primer da ako je neko radio loše, treba ga smeniti, ako je radio protivno zakonu, treba ga poslati u nadležne institucije.Potpuno je besmislena i argumentacija da u ovo vreme, koje je jako teško, nemamo vremena za rodnu ravnopravnost. Naravno da je vreme teško i to svi znaju, ali to nije razlog da se nešto što nema nikakve veze sa standardom građana stavlja kao argument koji sad trebamo da gurnemo na stranu, a da se spašavamo u požaru napora, koliko sam shvatio od talentovane govornice. Ovo govorim ozbiljno.Talenat oratorski je nedovoljan ako pokušavate da odbranite nešto što je besmisleno. Rekli ste da nije vreme da se sad osnivaju nove kancelarije i da poslanička većina nije učestvovala, da nije ničim menjala Predlog zakona o ministarstvima. Nije tačno. Upravo pre pola sata ili sat vremena smo pričali o pokloničkim putovanjima, sakralnom građevinarstvu i ostalim glupostima koje su sada deo Ministarstva

Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, evo sada smo imali prilike da čujemo da postoje razlozi zašto treba ovu upravu ukinuti.Očito da mnoge radnje koje su se vršile od njenog osnivanja negde nas vode, ulaze u put na koji treba da izvršimo potpunu reviziju ove teme i da ona ide negde prema borbi protiv korupcije, kao što smo čuli. To saznanje nisam imala, ali evo, zbog građana Srbije treba reći da uopšte organizovanost jednog ministarstva može biti kroz upravu, kroz direkciju ili kroz agenciju. Ako želite neko pitanje, da posebno stavite akcenat.Nov koncept Vlade je prevazišao temu Uprave za rodnu ravnopravnost na koje treba da se svodi samo na jedno ministarstvo, nego treba da se svodi na ukupnu uključenost žena u donošenju odluka, pogotovo u politici i u državnoj politici Republike Srbije.Samim tim, gašenje Uprave ne znači da žene neće učestvovati u svim odlukama koje su od velikog značaja za rad državnih organa. Imamo Savet za rodnu ravnopravnost, koji će direktno uticati na rad Vlade Republike Srbije.Druga stvar, Uprava za verska pitanja sa potpunim opravdanjem je uvedena, jer ako se malo prisetite, mi smo u ranijim vladama imali posebna ministarstva koja su se odnosila na verska pitanja, kao i za određene probleme koji su se javljali po pitanju crkvenog zemljišta. Naravno, sva ta pitanja i problemi su prevaziđeni, ali ostao je određeni segment društva za koji postoji potreba da se time bave.Zašto bave.Zašto sada govorimo o Upravi za rodnu ravnopravnost i o Upravi za verska pitanja? Zato što postoje politički trenuci kada vi morate da donesete određene odluke koje ćete u budućnosti morati da implementirate kroz jednu politiku razvija, a politika razvoja uključuje rodnu ravnopravnost, ali ne samo rodnu ravnopravnost.Pitanje uključenja žena uopšte u borbi protiv nasilja, zdravstvene zaštite, što se mene lično tiče, ima veliki značaj, ali pre svega na ekonomsko osnaživanje žena zato što rodna ravnopravnost ne može više da bude socijalna kategorija, a ona je kroz Upravu za rodnu ravnopravnost bila u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Ona treba da postane ekonomska mogućnost razvoja ove zemlje, gde žene treba zaista da preuzmu važna mesta, pogotovo u privredi Srbije, gde jednostavno one treba da budu pokretači uopšte razvoja društva.Mislim da ovim konceptom, gašenjem, ne znači da mi želimo da umanjimo glas žena, nego upravo suprotno. Želimo da pojačamo učešće. Samim tim, vidite da je izborom

To je u skladu sa evropskim standardima i uopšte nemamo taj problem, ali imamo problem kada želi neko sebi da pripiše jednu temu kao samo njihovo vlasništvo da o toj temi pričaju i da o toj temi budu jedini zagovornici, kao da ne postoji niko drugi ko može na adekvatan način da postavi dobre stubove za budućnost.Mislim da mi oko ove teme ne možemo da se sporimo. Mislim da ovu temu gledamo samo sa različitih aspekata i mislim da zajednički rad u budućnosti će dati jako dobre rezultate. Zahvaljujem.

Dete kada nacrta konja na crtežu, ono će reći da je to konj, a suštinski svi znamo da naravno to nije. Tako ovde možemo napraviti stotine tela, udomiti partijske kadrove, a da suštinski tu nema nikakvog rezultata.Postavlja rezultata.Postavlja se zaista adekvatno pitanje – kakav je rezultat svih tih tela? Mi iz godine u godinu slušamo kako je manje zastupljen pol, u ovom slučaju žene, stalno diskriminisan. To najčešće slušamo od nevladinog sektora koji podržava, recimo, amandman koji je ovde podnet. Onda se zaista postavlja pitanje šta je to telo radilo sve ove godine?Mislim da smo prevazišli ovaj koncept kakav je bio do sada. Rodna ravnopravnost se ostvaruje isključivo u praksi na najbolji mogući način, a to demonstrira SNS. Na najodgovornijim funkcijama su nam žene i guverner Narodne banke, i predsednik Skupštine, i sekretar Skupštine i potpredsednik Vlade. Bogu hvala, još jedan potpredsednik Vlade biće gospođa Joksimović. Imamo i ministre. Prema tome, na taj način se demonstrira u pravom smislu reči rodna ravnopravnost. Hvala vam.

Dame i gospodo, poštovana predsednice, takođe bih zamolio skupštinsku većinu da posebnu pažnju usmeri ka ovom amandmanu gospođe Čomić.Bilo je veoma lepo slušati gospođu Tomić i gospođu Obradović, ali šta je tu meni bio problem u ovim govorima? Čini mi se da smo imali slabu argumentaciju. Dakle, imali smo slabe argumente odevene u lep stil.Koja su to dva argumenta korišćena ovde? Jedan argument je bio da ljudi koji su radili u Upravi za rodnu ravnopravnost nisu radili dobro. Mi tu imamo jedan dobar odgovor. Ako neko nije radio dobro, taj ne treba više tu da radi, ali to ne treba da se odrazi na opstanak Uprave za rodnu ravnopravnost. Po toj logici mnoge institucije bismo mogli da ukinemo zato što neko u njima nije radio. Argument je prosto slab.Drugi argument koji se ovde pojavio bio je da je to skupo, da živimo u teškim vremenima, da su frižideri prazni i slično i da nema novca da se daje za Upravu za rodnu ravnopravnost. Naš kontraargument tome je sledeći: kako to da skupštinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srbije jeste spremna da izdvaja novac za poklonička putovanja, hodočašća i druge oblike verskog turizma, a da nema novca, videli smo koliki je to novac, za nešto što je standard u svakoj državi EU?Gospodin Đukanović se ranije danas pozivao na standarde, a sada direktno govori protiv onoga što je opšteprihvaćeni standard u državama EU.Pozivam skupštinsku većinu da još jednom razmisli o sadržini ovog amandmana i da podrži ovaj amandman. Nas dvojica, Zoran Živković i ja, podržaćemo ovaj amandman. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala.Poštovana predsednice, uvažene kolege i koleginice, uz svo poštovanje mojih muških kolega, čini mi se da kada ovde narodne poslanice vode dijalog to zaista predstavlja jednu konstruktivnu raspravu, nema replika, nema povrede Poslovnika.Mislim da ovde niko ne dovodi u pitanje ciljeve i motive koje je imala narodna poslanica Gordana Čomić kada je podnela ovaj amandman.Ono što se postavlja pitanje i brojni ovde argumenti koji su izneti, čini mi se da ne stoje. Ne možemo danas reći da živimo, u stvari, možemo reći da živimo u Srbiji koja je i dalje patrijarhalno društvo, što i jeste, ali onda se postavlja pitanje – kako ćemo se mi to ubuduće boriti za rodnu ravnopravnost?Naravno, meni je žao što zbog brojnih obaveza, pre svega u nekim drugim telima, nisam zauzela učešća u radu Ženske parlamentarne mreže, koju pohvaljujem i naravno ona je reprezent kako treba da izgleda rad narodnih poslanica. Mislim da je, ukoliko se uzme u obzir neka navedena argumentacija, doveden u pitanje i sam rad, ukoliko hoćete i sami učinjeni rezultati, uložen napor i uložen trud Ženske parlamentarne mreže.Moramo imati u vidu da 30% ne treba da bude samo neka kvota koju će narodne poslanice ovde popunjavati, da žene treba da zauzmu učešće upravo onako kako su neke nevladine organizacije predlagale, a to je da bude 30% učešća žena i u skupštinskim odborima. Pohvalno je, naravno, što imamo predsednicu Skupštine. Pohvalno je što je žena guverner, pohvalno je što će gospođa Joksimović biti ministar, neće biti potpredsednik, koliko ja znam.Ali, čini mi se da mnogo više treba da idemo upravo u pravcu i ako već govorimo o tome, ističe mi vreme, ovde ću i završiti, da Uprava za rodnu ravnopravnost, sa čim se mogu donekle složiti, predstavlja, bar u svom radu, jedno loše rešenje i jedan zakržljali organ, ali mislim da je ovo istovremeno bila šansa da se kroz predlog, kada raspravljamo o Zakonu o ministarstvima, trebao dati jedan modalitet i eventualno neka druga forma, kroz koju bi se upravo ta ravnopravnost, prvenstveno mislim na ženska ljudska prava, ostvarivala. Hvala. **Maja Gojković** Uvažena predsedavajuća, kolege i koleginice narodni poslanici, mogu da prihvatim argumente da kolege i koleginice žele da zadrže jednu instituciju kao što je Uprava za rodnu ravnopravnost, ali ne mogu da prihvatim argument koji dolazi od pojedinih kolega da buduća Vlada želi da ukida institucije u Republici Srbiji, kao što je Uprava za rodnu ravnopravnost. Mislim da to vrlo jasno stoji u ovom Zakonu o ministarstvima i da je upravo cilj buduće Vlade da se i u ovoj oblasti napravi reorganizacija, da se jednostavno pojača efikasnost i koordinacija i sa drugim ministarstvima i sa lokalom.Tačno je, nije podnet amandman, ali sam sigurna, uz uvažavanje svih preporuka Evropske unije i međunarodnih organizacija, da niko od nas ovu oblast ne želi da zapostavi. Ima samo dobre namere da je reorganizuje na drugi način, ne kroz Upravu za rodnu ravnopravnost, nego kroz jedno telo ili kancelariju koja će se na efikasniji način baviti ovom oblašću. Dajmo šansu da se to telo ili ta kancelarija formira, da pokaže svoje rezultate, plan i namere, pa ćemo onda svi zajedno kritikovati ili pohvaliti to buduće telo. Hvala.

Pre nego što nastavim svoju diskusiju, želim samo da vam prijavim, a to može da se proveri, od moje malopređašnje diskusije do sada primila sam dvadesetak pretećih poruka od predstavnika nevladinog sektora telefonom, SMS porukama, u kojima osuđuju moj govor, vređaju me, jer su nezadovoljni time što sam rekla da je Uprava za rodnu ravnopravnost njihov izvor finansiranja.Mislim da to nije način komunikacije u Srbiji. Naravno da me je to jako povredilo, jer su to kolege sa kojima sam do juče izuzetno dobro sarađivala. Ja sam tu i dalje za saradnju, da budem neko ko hoće da im pomogne u izmeni zakona kako bi rodna ravnopravnost u Srbiji bila na određenom zavidnom nivou. Žao mi je što se tako ponašaju. Isto mi je toliko žao, koliko i određene kolege, opozicione, koji ovu temu, pri tom ne mislim na gospođu Čomić, koriste za dnevno-političke sitne poene.Dnevni poene.Dnevni prenos Skupštine je odlična prilika da ako nemate dovoljno jaku stranku možete svakog dana da imate dovoljno prostora u medijima, naročito ako kritikujete oštro Vladu. Ova tema, rodna ravnopravnost, implementirajući nama da mi ne želimo da više sprovodimo politiku rodne ravnopravnosti, stranci čije su poslanice najviše, najbrojnije u Ženskoj parlamentarnoj mreži, koja ima najviše žena na rukovodećim mestima u zemlji, zaista je neozbiljno, samo sitan dnevno-politički poen, ništa drugo.Građani Srbije nemaju obrazovni nivo jako visok, ali nisu glupi. Neko nije glup, samo možda nije dovoljno obrazovan. Zato nemojte više da se poigravate sa građanima i da ih zaluđujete sa pričom da ova vlada nema dovoljno visoke kriterijume i da ne želi dalje da razvija tendencije evropskih vrednosti.Nikada nismo rekli da prekidamo sa politikom rodne ravnopravnosti, da umanjujemo prava žena. Samo tražimo pravi oblik, efikasniji, za sprovođenje ove vrste politike u Srbiji. Nemojte se igrati sa ovako važnim temama, nemojte koristiti za sitne dnevno-političke poene, naročito ne držeći ruke u džepovima. Molim vas da se uozbiljimo. po Poslovniku. **Vladimir Pavićević** Član 112.Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, kada čujemo od narodne poslanice ili narodnog poslanika da joj ili da mu stižu preteće poruke, joj ili da mu stižu preteće poruke, moj predlog je da predsedavajući odmah da jednu pauzu, budući da su stigle preteće poruke našoj koleginici ovde. Mislim da je red da koleginica odmah nadležnoj instituciji

Molim vas, gospodine Pavićeviću, da ne zloupotrebljavate Poslovnik.Vi ste reklamirali povredu Poslovnika

taj problem mogli na drugi način da iskažete, sa čime delimično mogu da se složim, ali govorim da nije reč o povredi Poslovnika. Ja ga nisam povredio.(Vladimir osnova za povredu Poslovnika.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.

Meni je zasmetalo zato što se to pretvorilo u diskusiju samo o pravima žena. Uprava za rodnu ravnopravnost treba da se stara, a i u amandmanu se gotovo isključivo potenciraju prava žena. Kaže – eliminacija, diskriminacija žena, pa Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena. Zašto tu ne piše eliminacija, diskriminacija žena i muškaraca ili nacionalna strategija nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i muškaraca?Meni smeta kada muškarci žele da dominiraju ženama, ali takođe mi smeta kad u rodnoj ravnopravnosti žene pokušavaju da to predstave samo kao svoj problem i na određeni način da dominiraju i i muškim pitanjima.Dakle, ako govorimo o rodnoj ravnopravnosti, voleo bih da je ovaj amandman precizniji i da govori o rodnoj ravnopravnosti i jednog i drugog pola, kao što u Ustavu i Zakonu o izboru narodnih poslanika lepo piše – slabije zastupljen pol i tu se taj zakon i Ustav odnose na oba pola. Tako bih voleo da je i ovaj amandman malo precizniji. U tom slučaju bih ga podržao, a ovako nije malo previše ženski, kako bih ja rekao. Hvala.

javljam se kao narodna poslanica, ali i kao predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Kruševca. Mogu slobodno reći da sam imala izuzetnu saradnju sa Savetom za rodnu ravnopravnost Republike Srbije i sa Ženskom parlamentarnom mrežom, a da sa Upravom za rodnu ravnopravnost u dosadašnjem radu nisam imala saradnju, pa s toga neću ni glasati za amandman gospođe Čomić.Inače, mogu da Čomić.Inače, mogu da kažem su baš poslanice, odnosno odbornice u lokalnom parlamentu bile protiv formiranja ženske odborničke mreže u mom gradu, u Skupštini Grada Kruševca. Hvala. Čomić** Izneta je opaska o tome da amandman nije dovoljno precizan, pa da ne bi ostalo nedovoljno jasno i bez preciznosti.Rod je reč koja u sebi sadrži i reč žena i reč muškarac. Rod nije isto što i pol. Pol je ženski ili muški, a rod obuhvata društvene uloge koje nam daju kad se jednom rodimo kao devojčice ili kao dečaci. Ustav ne poznaje pol. Ustav poznaje politiku jednakih mogućnosti, a ona se odnosi na uklanjanje diskriminacije prema ženama i prema muškarcima u raznim oblastima.Kada se govori o rodnoj ravnopravnosti samo je uobičajeno da ako premalo čitamo da se misli samo na žene, što je netačno. Menjaju nam se uloge i ženama i muškarcima. U vreme u koje smo se rodile, mi koje imamo 50 ili 40 ili 30 godina, uloga i žene i muškarca je bila potpuno drugačija, da ne govorim o ulogama koje su imale žene i muškarci, a koji su generacija naših očeva i majki, ako imamo 40 ili 50 godina. Tako da bi bilo dobro da pre nego što se zahteva preciznost da pogledamo šta su definicije i termini koji su uneti u amandman.Ono čime se bavila, recimo, i Uprava za rodnu ravnopravnost upravo je ideja kada je tema nasilje u porodici u pitanju, a nasilje uvek prekida žrtva, dakle, onaj ko je tučen, ko je bijen, koje maltretiran, bez obzira da li je žena ili muškarac. Jako mnogo žena i muškaraca u Srbiji živi nesrećno, jer živi u atmosferi nasilja.Ono što je novo unela i ideja propisa i rada ljudi koji su vezani za rodnu ravnopravnost, da kako treba pomoći žrtvi koja trpi nasilje, bez obzira da li je žena ili muškarac, tako treba pomoći nasilniku, jer provesti život u volji da se pokazuje nasilje jednako je nesrećno, ali nije trpljenje, kao život osobe, bez obzira na uzrast i pol, koja nasilje trpi samo zato što je neko od nje ili od njega fizički jači.U zakonima o izborima govorimo o manje zastupljenom polu, ne slabije zastupljenom polu, ali mi je drago da se zahtev da pojasnim i preciziram šta se dešava u amandmanu, da je izazvalo toliku podršku da se govori o potrebi diskriminacije muškaraca, a tim pre je ili trebalo da ostavite Upravu za rodnu ravnopravnost ili da predložite organizacionu strukturu koja će je zameniti, ponašanje koje vidimo u ovoj sali tako očito da i muškarci i žene smatraju da tu ima mnogo problema o kojima treba neko da vodi računa kroz propise, kroz nadzor i kroz primenu propisa. Time ostaje nejasno zašto onda odluka da se ukine i da se ne predloži nešto novo.Ne želim da nagađam koliko će žena biti u Vladi. Ima 15,6% po novinskim vestima, ali želim da verujem da ćemo tokom izbora Vlade, onda pošto je to politika, kako smo čuli ovde, u izlaganju i ekspozeu premijera, ali i u svakom izlaganju ministra čuti šta će on u okviru svog ministarstva uraditi za politiku rodne ravnopravnosti. Težina javne reči, odgovornost za javnu reč.Naše diskusije ću smatrati obavezom da svakog ministra pitam pri donošenju izveštaja i pri predlaganju zakona – kako to što predlažete će proizvesti promene na bolje ili na gore, gledajući kroz prizmu rodne ravnopravnosti. Hvala.

Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, ovo je jedan od 38 amandmana koje smo podneli predsedniku Narodne skupštine Zoran Živković i ja.U članu 16. Predloga zakona o ministarstvima, koji je podneo gospodin Arsić, navodi se jedan opis poslova kojima bi trebalo da se bavi Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka pitanja.

Budući da je to bio naš predlog amandmana na član 2, onda sada predlažemo da se član 16. u predlogu gospodina Arsića menja i da na to mesto dobijemo republički sekretarijat za zakonodavstvo i da u članu 16. stoji sledeće: „Sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove, koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema, obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti, nadzor nad objavljivanjem i staranjem o objavljivanju propisa i drugih akata Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija za koje je to zakonom određeno, kao i druge poslove određene zakonom.“ Smatramo da član 16. mora da stoji takav.Imam još jednu dopunu. Politika se, naravno, između ostalih stvari, tiče organizovanja zajedničkog života ljudi. Ovo organizovanje u pogledu jedne posebne institucije za nas počinje danas i zato još jednom tražim vašu pažnju, ove skupštinske većine, da razmisli još jednom, ne samo o ovom, nego o svih 38 amandmana poslanika Nove stranke. Hvala.

suština i intencija zakonodavca bila da se ovde naglase, između ostalog, da će ovo ministarstvo biti zaduženo za rad, ali ključna reč je za zapošljavanje, a mogu da kažem i za boračka i socijalna pitanja. Ne možemo to mešati sa ministarstvom zdravlja, kao što je to neko ovde predložio. Mogu slobodno reći, nije čak ni sa tim evropskim standardima na koje se neko ovde poziva.Nama je veoma važno da istaknemo da će se ubuduće država aktivno baviti zapošljavanjem, razvojem privrednog ambijenta, kako bi ljudi ovde mogli da pronađu posao.Moram da istaknem da mi je veoma drago

Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Vučković.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 17. i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima narodni poslanik Dame i gospodo, poštovani predsedavaju, članom 17. Predloga zakona o ministarstvima, koji je podneo gospodin Arsić, predviđeno je da se da jedan opis poslova u delokrugu Ministarstva kulture i informisanja. Naš predlog amandmanom na član 2. je bio da takvo ministarstvo ne postoji, već da imamo jedno ministarstvo koje će se zvati ministarstvo prosvete, nauke i kulture, a onda smo u amandmanu na član 2. i u posebnom amandmanu, kojim se definišu poslovi ministarstva prosvete, nauke i kulture, tačno, veoma precizno definisali koji su to poslovi.Budući da su naši predlozi ministarstava takvi da ima manji broj ministarstava onda je neophodno da se član 18. u predlogu gospodina Arsića menja, da u članu 18. imamo opis poslova Republičke direkcije za robne rezerve i tu predviđamo sledeći tekst Republička direkcija za robne rezerve obavlja stručne poslove i poslove države uprave koji se odnose na organizaciju sistema robnih rezervi, obrazovanje, smeštaj i čuvanje, obnavljanje republičkih robnih rezervi, utvrđivanje obima, strukture i kvaliteta bilansa robnih rezervi,

kao i druge poslove određene zakonom.To je naš predlog. Nadam se da ćete imati razumevanja za ovaj naš amandman na član 18. Hvala. Vrlo kratko. Naravno da ne možemo imati razumevanja za ovakav amandman iz mnogo razloga, jer se opet mešaju babe i žabe. Ne možemo mešati sport, kulturu, informisanje.Mi smo smo država koja bi tek trebalo jednog dana da postane članica EU. Do tada imamo mnogo zadataka koje moramo da uradimo. Između ostalog veoma važni zadaci su pred nama kao što su donošenje seta medijskih zakona. Potrebno nam je

na srpskom jeziku izradu rečnika pravnih, tehničkih i drugih termina. To je amandman na član 17.Koliko znam govorili su o robnim rezervama. Nisam profesor, ali kad neko pobrka lončiće moram da ga upozorim. Hvala. **Konstantin Arsenović** Moram da kažem da je to moguće. To će profesor reći, da je došlo do zabune, ali ne njegovom greškom.

Hvala što ste mi dali reč.Gospodin Rističević je potpuno u pravu. Nije mi drago što osim njega nije bilo nijednog drugog narodnog poslanika koji je primetio ovu grešku. To znači samo jednu stvar,

Hvala vam

prihvatio da nastavimo dalje, idemo na sledeći amandman.Narodni poslanici Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Ivan Karić i Aleksandar Senić zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 18. dodaju novi naslov i novi član

slede u pregovorima sa EU, najviše slede iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ukoliko bi ona bila objedinjena.Zbog toga podnosimo amandman o jednom novom, jedinstvenom ministarstvu za zaštitu životne sredine, prirodne resurse i prostorno planiranje, sve sa ciljem da uozbiljimo oblast zaštite životne sredine i da neke negativne efekte koji se mogu javiti i koji su se javili u prošlosti predupredimo.Govorili smo o o prevenciji, govorili smo o tome da ne treba da očistimo Srbiju, nego da ne smemo da je zagađujemo i sa svim tim iznetim stavovima se slažem. Zbog toga predlažemo jedinstveno ministarstvo da bismo mogli da uredimo upravljanje otpadom, klimatske promene i emisiju ugljendioksida, da bismo mogli da uredimo stanje sa otpadnim vodama, sa biodiverzitetom, sa prirodom, da uredimo hemikalije i biocidna sredstva, da uredimo oblast prirodnih resursa, ono što je veoma važno zelene ekonomije i zelenog rasta, da se bavimo remedijacijom i rekultivacijom, pre svega sanacijom istorijskog zagađenja koje je veoma prisutno u Srbiji, da se bavimo stalnim praćenjem kvaliteta životne sredine i da se bavimo pripremom projekata koje je moguće realizovati iz pristupnih fondova. Ovog trenutka nemamo dovoljno kvalitetnih projekata.Ako možete da uvažite moju molbu za korišćenje vremena poslaničke grupe.Da nastavim. Nemamo nastavim. Nemamo dovoljno dobrih projekata i programa sa kojima ćemo sutra konkurisati iz fondova EU. Kada smo već kod fondova, pomenuo bih inkriminisani Fond za zaštitu životne sredine koji nema veze sa koncepcijom Fonda. Očekivao sam da ćemo u ove dve godine uhapsiti nekog i procesuirati zbog malverzacija o kojima ste govorili dve godine. Nažalost ili na sreću još uvek niko nije uhapšen zbog toga što je bilo malverzacija u Fondu za zaštitu životne sredine.Evropska unija prepoznaje Fond za zaštitu životne sredine jedino i isključivo kao posebno pravno lice zbog toga da bi se upravo ono o čemu ste vi govorili pratili tokovi novca koji ulaze, koji su strogo namenski, koji jedino i isključivo prema zakonu mogu da se koriste za zaštitu životne sredine i za sanaciju životne sredine.Ovaj zakon predviđa sve to, pa da bismo mogli da radimo projekte i izrađujemo projekte i programe na putu ka EU, da bismo vratili 40% lokalnim samoupravama ekološkog novca, koji se ubira na njihovim teritorijama, pre svega Obrenovcu, Pančevu, Boru, Smederevu, Lazarevcu. Već dve godine lokalne samouprave ne dobijaju ni deo ogromnog ekološkog novca koji se ubira po osnovu zagađivač plaća na teritoriji opštine Obrenovac, Lazarevac, Pančevo, Smederovo, Bor. Ovo je apel i građana koji žive tamo. Sanacija, rekutivacija, ekološki udesi i katastrofe, imali smo ih u poslednjih 25 godina 25 godina mnogo. U poslednje dve godine dosta. Stalno praćenje kvaliteta životne sredine, podsticanje ekoloških inovacija, što je veoma važno u procesu pridruženja EU i što je važno, za ekonomsku dobit države Srbije.Ono što smo mi predlagali je zeleni kapitalni investicioni fond koji bi koristio sve ono sa čime država ne zna šta da radi i kako da raspolaže sa tim, pa recimo 250 miliona tona pepela u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu može da bude vrlo ozbiljna sirovina za putarsku industriju, a ne da bude otpad koji i pri najmanjem vetru izaziva ekološku katastrofu u Obrenovcu. Svako treće dete u Obrenovcu ima probleme sa respiratornim oboljenjima. Zbog toga mislimo da posebno Ministarstvo za zaštitu životne sredine, prirodne resurse i prostorno planiranje mora što ključno u postojanju tog ministarstva jeste 10 hiljada novih radnih mesta u roku od šest meseci, minimum 150 miliona evra stranih investicija u zaštiti životne sredine u narednih meseci.Kada govorimo o „Beogradu na vodi“, mi mislimo da to pre svega bi trebalo da bude zeleno plava regulativa i da posluži da „Beograd na vodi“ bude jedan ekološki projekat.Kada govorimo o 150 miliona evra stranih investicija govorimo i o privatno-javnom partnerstvu javno-komunalnih preduzeća i lokalnih samouprava, o koncesijama na fabrike otpadnih voda, o industrijalizaciji reciklarske proizvodnje, o reformi sistema regionalnih deponija. O tome se, čini mi se slažemo, da u poslednje dve godine nije dobar sistem regionalnih deponija i da bi ga trebalo menjati i modernizovati.Podržimo politiku klimatskih promena, decentralizaciju ministarstva, Agenciju za hemikalije koja mora da se osnuje da nam se ne bi dešavalo ovo što nam se dešava sa biocidnim sredstvima i da ne bi smanjivali biodiverzitet, koji je nažalost u poslednjih nekoliko desetina godina ugrožen.Primena pepela iz termoeletrane u građevinskoj industriji koji može da bude veoma interesantan, proizvodnja biomase, zeleni krovovi i mnogo zelenih investicija u zelenoj ekonomiji mogu da budu interesantni.Bez obzira na sve to, ukoliko ostane Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine mi smo spremni da ustupimo budućem ministru sve programe, sve resurse ukoliko je to potrebno i da na taj način i da na taj način proklamovan zajednički rad na poboljšanju ekonomskih uslova i života građana Srbije bude zaista zajednički i ukoliko ne prođe ni jedan od ovih amandmana

kolege, cenim vašu upornost da dobijemo odvojeno ministarstvo ekologije, ali ne vidim zašto nam te projekte ne biste ustupili ako ste dobre volje i ako je u okviru nekog drugog ministarstva. Valjda trebamo zajedno da rešavamo probleme. To je jedna stvar.Druga stvar, imali ste dovoljno vremena u prethodnom periodu da sve te divne projekte, o kojima pričate, realizujete kada ste imali samostalno i izdvojeno Ministarstvo ekologije sa ortopedom na čelu.Treća čelu.Treća stvar o kojoj želim da govorim je inkriminisani Fond za zaštitu životne sredine. Niko od nas nije rekao da su bile malverzacije. To ste vi rekli iako imate saznanja o tome onda se obratite nadležnim organima. Mi smo samo govorili da iz tog fonda nisu uplaćivana sredstva preduzećima, odnosno ustanovama koje su radile na zaštiti i prevenciji zaštite životne sredine. Molim vas, slušajte pažljivo šta govorimo. Ponavljam još jednom, ako imate saznanja o malverzacijama onda bi podhitno trebali da se obratite nadležnim organima. Hvala vam unapred. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Poštovana koleginice i kolege narodni poslanici, upravo sam na kraju svog govora rekao ono što ste vi rekli da nisam rekao da nisam rekao i to je manir vašeg repliciranja u poslednjih nekoliko časova. Upravo sam rekao da smo spremni da ustupimo i pomognemo i ako ne bude posebno ministarstvo zato što država Srbije nema rezervne građane i građane prvog i drugog reda i nema svašta nešto što smo u prošlosti govorili.Nisam vas dobro razumeo oko ortopeda. Prvi put sam u Skupštinu ušao 2012. godine. Zeleni Srbije su prvi put u Skupštini od 2012. i ne bih voleo … Do sada ste izbegavali da govorimo o prošlosti. Nemojte da se vratimo u prošlost. Ja govorim o budućnosti. U prošlosti je svašta bilo. Nisam učestvovao ni u jednoj vladi u prošlosti u bilo kojim dešavanja od 1990. do 2012. godine. Ne razumem zašto meni bilo šta spočitavate.Upravo su vaše koleginice i kolege u poslednje dve godine, u prošlom sazivu pre svega i na Odboru za zaštitu životne sredine govorili o ozbiljnim prekršajima u Fondu za zaštitu životne sredine. Govorim o instituciji koju ne treba ukinuti zbog toga što je neko možda radio, a možda i nije radio loše svoj posao. Onda bismo mogli da ukinemo mnoge institucije u Srbiji zbog toga što su neki pojedinci uzimali mito, zbog toga što neke institucije nisu dobro radile jer su ih vodili pogrešni pojedinci. Na žalost, institucije moraju da postoje i da rade. Naše je da ih kontrolišemo, predsednik Vlade ili Skupštine da stavi pravog čoveka na čelo institucije da kontroliše tok novca od ulaska do izlaska i da se on troši strogo namenski. On se nije namenski trošio u poslednje dve godine.

u periodu kada je taj fond postojao u okviru Agencije, a postoji i danas, ali se samo sredstva drugačije kontrolišu i verovatno vama to smeta, tamo gde je trebalo da bude uplaćeno nije uplaćeno. Znači, ni jedan dinar nije uplaćen ustanovama koje su se bavile prevencijom zdravlja i zaštitom životne sredine. To su zavodi za javno zdravlje koji su na teritoriji cele Srbije i pokrivaju sve okruge ravnomerno. O tome vam govorim.Čemu služi Fond u okviru Agencije ako vi na terenu kada pozovete Agenciju za zaštitu životne sredine ne možete da dobijete informaciju kome da pošaljete izveštaj, ne možete da dobijete informaciju kojoj osobi da se obratite a da pri tom u u Agenciji nemaju pojma koje je nadležno ministarstvo za određeno pitanje, a isto to se dešava kada okrenete ministarstvo, i oni ne znaju da vam objasne ko u Agenciji sedi i za šta je nadležan.Sve je bilo postavljeno totalno naglavačke. Sve se radilo ad hok, paušalno, proizvoljno, od trenutka, od situacije do situacije.

pokriven zakonski zakonima koji su tada to dozvoljavali jer ste ih tako usvojili da to možete tako da iskoristite za rano-razne kampanje, za razno-razne propagandne materijale „očistimo Srbiju“, a očistili ste Srbiju do

Prijavite se samo molim vas. **Ivan Karić** Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, član 109. Ja sam zamolio kolege da mi se direktno ne obraćaju. Koleginica je opet mene stavila u kontekst nekog prethodnog vremena i sve vreme mi se obraćala kao da sam ja nešto uradio. Molim vas, trebalo je da intervenišete i da me zaštitite, jer ja ne znam u kom je vremenu koleginica govorila, zašto se sve vreme meni direktno obraćala. Ja nisam nikad učestvovao u radu Fonda za zaštitu životne sredine, ja nisam govorio o malverzacijama između 2012. i 2014. godine, nego sam govorio o tome da su malverzacije, po rečima mojih kolega iz iz većine, rađene pre 2012. godine i ja se pitam zašto dve godine nismo nikog uhapsili i procesuirali.Molim vas da mi omogućite, kada tražim repliku, kada pogrešno rastumače ono što sam ja rekao ili kada pogrešno interpretiraju, da imam pravo na repliku. Znam da smo mi malobrojni, ali baš to treba da bude podstrek da eventualno možemo da repliciramo. Zahvaljujem se. preporukom da se narodni poslanici ne obraćaju direktno jedan drugome. Doduše, može se zaključiti da se ona vama obratila, iako vas nije imenovala, ali sam smatrao da ste izašli iz konteksta teme amandmana i zato sam smatrao da treba prekinuti dalju repliku. To možemo do sutra da radimo, nećemo doći do cilja. vas da to uvažite.Molim sve narodne poslanike da u raspravi se ne obraćaju drugom narodnom poslaniku, jer time stvarate uslove za repliku i primenu određenih kaznenih mera. Hvala vam lepo razumevanju.Gospodine Pavićeviću, izvolite po ovom amandmanu. **Vladimir Pavićević** Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, predlažemo da se menja član 19. u Predlogu zakona o ministarstvima koji je predložio gospodin Arsić. U postojećem predlogu imamo naslov – Međunarodna saradnja, pa onda imamo član 19. u kojem stoji jedan opis.Mi smo našim amandmanom na član 12. predvideli da se član 12. i njegova sadržina, o kojoj je govorio gospodin Arsić i koja stoji u ovom predlogu, menja tako da pitanje međunarodne saradnje treba da ide tamo, a u članu 19, prema jednoj našoj ideji, treba da stoji samo jedan pasus i to pasus kojim se opisuje delovanje Republičkog zavoda za statistiku. Mi tu predviđamo da Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijamaovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; i na kraju obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma mogućeg na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.Smatramo da treba da se napravi ova zamena, da se ovakav član 19. menja, a da u član 19. ide tekst koji mi predlažemo. Hvala. Na naziv iznad člana 20. i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni Odbor nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom.Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, ovaj amandman ću pokušati veoma kratko, u jedan minut, ovde da predstavim.Naime, u članu 20. Predloga zakona o ministarstvima, koji je predložio gospodin Arsić, postoji jedan opis koji se tiče zaključivanja i primene međunarodnih ugovora. Prema našoj strukturi Vlade, a onda i teksta Predloga zakona o ministarstvima, odnosno predloga izmena toga teksta, u članu 20. bi trebalo da ide jedan bogatiji, obimniji opis delovanja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i to je opis koji postoji, identičan je, i u predlogu gospodina Arsića, samo menja mesto, ide u član 20. Hvala vam. naziv iznad člana 28. i član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Na naziv **Vladimir Pavićević** Hvala vam predsedavajući.Dame i gospodo, i ovog puta veoma kratko. To je amandman na član 21. koji se u predlogu gospodina Arsića tiče pripreme i usvajanja, odnosno predlaganja tehničkih propisa. Mi smo našim predlogom već rešili to pitanje i u član 21. trebalo bi da ide

Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, žao mi je što nemam malo više vremena za sve ove amandmane, ali vidim da je jedno nestrpljenje ovde. Pretpostavljam da su se čitali ovi amandmani, pa ću sada samo kratko ovde predstaviti naš predlog.Predlažemo da se član 22. Predloga zakona o ministarstvima, koji je podneo gospodin Arsić, menja, da staranje o naučno-istraživačkim organizacijama mora da bude na drugom mestu, a da u članu 22. ide tekst identičan tekstu koji je pripremio gospodin Arsić, koji se tiče oblasti delovanja Republičke direkcije za imovinu RS. Hvala vam.

Izvolite. **Vladimir Pavićević** Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, član 23. je prvi član u posebnom odeljku Predloga zakona o ministarstvima, koji je predložio gospodin Arsić, koji se tiče posebnih organizacija i u tom predlogu sada se navode te posebne organizacije. Budući da naš predlog Vlade podrazumeva da Vlada treba da ima devet ministarstava, a ne 16, kako je preporučio gospodin Arsić, onda imamo pomeranje svih ovih zavoda, agencija i institucija koje se ovde pominju, pa bi prema našem predlogu, u članu 23, trebalo da bude jedan relativno kratki opis delovanja Centra za razminiranje. Veoma kratak ali veoma precizan opis. Nadam se da ćete usvojiti i taj amandman. Hvala vam.

ali jedan od predlagača nije tu. Jeste on u sistemu, ali fizički nije tu. Ne znam da li je prošetao do Bodruma, do Soluna, ume on to tako, još još kad je bio premijer. A vas, predsedavajući, molim da opomenete sve poslanike, uključujući i bivšeg premijera, mog uvaženog kolegu poljoprivrednika, da ubuduće izvuče karticu kad bude

tu. Nisam rekao da se izvadi jedna, rekao sam da se izvade sve, ali posebno zato što se radi o predlagaču amandmana. Bilo bi uredu da makar predlagač amandmana, kada predloži amandman, bude tu dok se njegov amandman obrazlaže. Nije po Poslovniku, ali nema veze, ja neću praviti oko toga pitanje. Hvala. Molim sve narodne poslanike, ovde ima i novih poslanika, ali su obavezni kada napuštaju salu da svoju karticu ponesu sa sobom.

više nema po ovom amandmanu, prelazimo na sledeći.Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč Ivan Karić. Izvolite. **Ivan Karić** Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, predložena rešenja bi trebalo da doprinesu razvoju unapređenja stanja u oblastima iz delokruga svih ministarstava i ovaj deo Predloga zakona o ministarstvima nije loš. Veoma je jasno zašto bi u tih deset u tih deset nabrojanih institucija trebalo da postoje i Republički hidrometeorološki zavod i Geodetski zavod i još neke druge institucije.Mi ovde predlažemo Republički geološki zavod kao instituciju koja nedostaje, a koja može biti od strateškog značaja i bilo bi dobro da bude u koordinaciji i direktnoj koordinaciji pod Vladom, zbog toga što Geološki zavod trebalo da vrši istraživanja i praćenja rezervi, i to bi trebalo da bude vlasništvo države Srbije. Mi zaboravljamo da su prirodni resursi, mineralni resursi vlasništvo države Srbije. Vrlo često, zaslepljeni nekim reklamama, mislimo da su neki mediji vlasništvo države Srbije, a u stvari su ugalj, nafta, zemni gas i mineralne sirovine vlasništvo građana i građanki Srbije.Kada taj Geološki zavod utvrdi vrednost, onda možemo da osnujemo društvo zajedničkog kapitala za eventualnu eksploataciju i da onda iz toga delimo profit. Mi sada imamo u nekim delovima Srbije firme….Zahvaljujem se, ali nema efekta.Mi možemo da osnujemo zajedničke firme i da onda vidimo šta to strana kompanija ulaže, a ne kao u Topoli, u Aranđelovcu, u Trsteniku, u Šumadiji, u Šumadiji, da dolaze neke kvazi multinacionalne kompanije sa vlasništvom od 500 evra i da nas zaslepljuju o tome kako će 100 milijardi evra ili dolara da se ubere negde u Srbiji. To ne postoji. Zbog toga treba Republički geološki zavod da nam kaže koje su to rezerve, koliko te rezerve vrede i da onda eventualno uđemo u ulaganje, ali sa nekom stranom kompanijom koja će da unese realni kapital. Hvala.Na naziv iznad člana 24. i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor

24.Naime, mi smo amandmanom na član 2. Predloga zakona o ministarstvima, koji je podneo gospodin Arsić, predvideli da Vladu Srbije čini devet ministarstava. Ali, budući da u ovom poglavlju o posebnim organizacijama imamo sada opise delokruga izvesnih sekretarijata i direkcija, onda se desilo da član 24. u Predlogu gospodina Arsića, koji se tiče delovanja Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, mora da promeni mesto i

Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, u članu 25. Predloga gospodina Arsića navodi se opis delovanja Republičke direkcije za robne rezerve. Prema našem predlogu, opis delovanja Republičke direkcije za robne rezerve treba da ide na drugo mesto u Predlog zakona o ministarstvu, a da u članu 25. imamo dva vrlo kratka pasusa o tome kakve poslove obavlja Zavod za socijalno osiguranje i onda naš predlog zakona o ministarstvu, odnosno amandmani na Predlog gospodina Arsića dobijaju puni smisao. Hvala vam. Hvala.Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.

Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, ima i Ministarstvo poljoprivrede, ali u delu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Molim predlagača da prihvati ovaj amandman, ukoliko je to moguće.

velikim poremećajima na tržištu koja su se dešavala, velikim oscilacijama u cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda, gde su štetili i oni koji su bili poljoprivredni proizvođači, gde je štetila i prerađivačka industrija, gde su štetili, naravno, i građani koji su korisnici takve robe, smatram da bi sa ovim amandmanom došlo do bolje kontrole Republičke direkcije za robne rezerve, pa iz tog razloga ovaj amandman prihvatam kao predlagač. Konstatujem da je predlagač zakona prihvatio amandman gospodina Marijana Rističevića i da je on postao sastavni deo zakona.Na naziv iznad člana 26. i član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima Izvolite. **Vladimir Pavićević** Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, želim samo da iskoristim ovu priliku da kažem da su naši amandmani na članove od 26. do 33. identični i da u svakom od njih piše da se čl. 26, 27, pa sve do 33. brišu. Tako da, samo bih sada to saopštio za svih tih sedam ili osam članova, odnosno amandmana na članove i ne bih se javljao da obrazložim svaki pojedinačno. Hvala. Hvala i vama.Na naziv iznad člana 27. i član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Na naziv iznad člana 28. i član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Na naziv iznad člana 29. i član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Na naziv iznad člana 30. i član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Na li želi reč neko? (Ne.)Na naziv iznad člana 32. i član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li želi reč

31.Predlagač je na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li želi reč neko?

naziv iz člana 33. i član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li želi reč (Ne.)Narodni poslanik Ivan Karić podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 33. dodaju novi naslovi i novi član 33a.Predlagač i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima narodni poslanik Ivan Karić. Izvolite. Zahvaljujem se uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, kao što sam malopre rekao ovo četvrto poglavlje posebne organizacije nije uopšte tako loše pripremljeno i predstavljeno. Zaista mi mislimo da ovde nedostaje Republički geološki zavod kao jedna institucija od nacionalnog značaja koja bi mogla da se stara o delokrugu delokrugu rada drugih ministarstava na način na koji to rade Republički hidrometeorološki zavod, Republički geodetski zavod i zbog toga smatramo da je važno da dajemo opis poslova koji bi trebalo da obavlja Republički geološki zavod da se o mineralno sirovinsko-resurnoj bazi bave geolozi, Republički geološki zavod.Da bismo na taj način imali povezana istraživanja sa procenjenim rezervama. Da su ona, ne govorim sada samo o istraživanjima i rezervama, nego o svim prirodnim resursima, da su ona vlasništvo građana Srbije. Da ne može jedno ministarstvo da odluči da da koncesiju ili da proda neki mineralni kompleks. Da kada utvrdimo određenu vrednost osnivamo zajedničko društvo kapitala, ukoliko za tim ima potrebe, a da onda tražimo partnera koji će da donese ili savremenu ekološku tehnologiju ili će da donese realni novac za realnu investiciju.Mi danas imamo mešetare po Srbiji koji se bave navodnom eksploatacijom mineralnih sirovina koji imaju registrovane firme od pet stotine evra, a govore nam o investicijama od nekoliko desetina milijardi dolara, evra. U svim lokalnim samoupravama od Topole preko Aranđelovca, Užica, Čajetina, Trstenika, Vrnjačke Banje, na svim skupštinama opština gotovo svuda su odbijeni takvi ugovori i takvi

jedna vrsta kontinuiteta u delovanju prethodne Vlade, odnosno one koja je još uvek, koja još uvek postoji i ona koju ćemo, nadam se da izaberemo uskoro.Dakle, ovim amandmanom se predviđa da Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalje ostaju kao ministarstva u Vladi Srbije, da se Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede i Ministarstvo spoljašnje i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na neki način premeštaju. Drugim rečima, nastavljaju rad danom stupanja na snagu ovog zakona, ali kao deo Ministarstva finansija i ekonomije.Mi smatramo da Ministarstvo spoljnih poslova i Kancelarija za evropske integracije treba da nastave rad kao Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija. Smatramo da Ministarstvo saobraćaja, deo Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja treba da nastave rad kao Ministarstvo infrastrukture i prirodnih resursa. Da Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave kao i deo Ministarstva pravde i državne uprave treba da nastave rad kao Ministarstvo pravde, ljudskih prava, državne uprave i lokalne samouprave. Imamo postojeće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i smatramo da to ministarstvo i da deo Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja kao i deo Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine treba da nastave rad kao Ministarstvo poljoprivrede, životne sredine i prostornog planiranja. Imamo još dva ministarstva koja preuzimaju delove ministarstva koji postoje ili ministarstvo u celosti, to su još Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne politike i Ministarstvo nauke, prosvete i kulture. Hvala. Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 37.Predlagač je, na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Ovde želim samo u jednoj rečenici da kažem da je bilo neophodno da brišemo izvesne članove u Predlogu zakona o ministarstvima koji je podneo gospodin Arsić budući da naš predlog za formiranje Vlade ima za sedam ministarstava manje nego što ima ovaj predlog koji je podneo gospodin Arsić i bilo je neophodno da neki članovi prosto ne stanu. Predlažem da se član 35. i to je naš amandman na član 35. kao i sledeći amandman na član 36. brišu i onda se neću javljati povodom amandmana na član 36. Hvala. Hvala. Jedna mala intervencija. Pošto je predlagač ovog zakona gospodin Arsić prihvatio na član 25. amandman koji je podneo Marijan Rističević, ja sam konstatovao da on postaje sastavni deo zakona, međutim, napravio sam grešku gde će se Skupština u danu za glasanje izjasniti o tome, pa je to ispravka u tom smislu. Hvala.Na član

Suština mog amandmana je da se izbriše deo kojim se briše Uprava za rodnu ravnopravnost. Slušali smo dosta, čini mi se najkvalitetniji deo današnje rasprave bio je između koleginica, kako opozicije, tako i pozicije oko potrebe da li treba da postoji Uprava ili da se na neki drugi način nastavi borba za veću rodnu ravnopravnost u našem društvu. Mislim da je upravo ta diskusija pokazala kakav kvalitet dobijamo u politici, u Skupštini kada ima više žena i kada se žene aktivno uključe u politiku.Ne bih hteo da kvarim taj utisak, ali bih vas pozvao da glasate za moj amandman, jer koliko sam shvatio postoje ideje na koji način treba da se nastavi borba za veću rodnu ravnopravnost, ali danas nemamo konkretan predlog. Moj predlog jeste da zadržimo ovu upravu dok se ne nađe neko bolje rešenje u budućem vremenu. Hvala.

Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, ovo je takođe veoma važan amandman. Ne postoji ekvikvalentni član u Predlogu zakona o ministarstvima gospodina Arsića, o onome što piše u ovom amandmanu na član 37. i zato ću pročitati tekst.Dakle, članu 37. prema našem predlogu treba da piše: „Ministarstva utvrđena ovim zakonom, zaposlena i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu preuzimaju od ministarstava koja prestaju sa radom, a u skladu sa utvrđenim nadležnostima“.To je bilo neophodno da stavimo kako bi naš predlog tog zakona o ministarstvima, odnosno predlog gospodina Arsića, ali izmenjen našim amandmanima bio u celosti zaokružen. Hvala.

a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

**Janko Veselinović** Dame i gospodo narodni poslanici, bliži se vreme glasanja, odnosno približava se vreme završetka rasprave o Zakonu o ministarstvima i vidim da se poslanici polako prikupljaju u salu.Moj amandman se odnosi na činjenicu da je ovim zakonom o ministarstvima, i to u prelaznim i završnim odredbama, ukinuta Kancelarija za dijasporu i Srbe i regionu.Kako smo se danas ceo dan bavili pitanjem položaja građana Srbije i kako će u narednom periodu živeti, odnosno kako će se država o njima brinuti, mislim da pažnju zaslužuje i odnos države prema Srbima koji ne žive u Srbiji, koji su sticajem okolnosti ostali van granica Republike Srbije. Nažalost, najveći deo njih, negde oko dva miliona, usled ratnih događanja ostali su da žive u Hrvatskoj, BiH, Makedoniji, Sloveniji i nekim drugim zemljama koje graniče sa Republikom Srbijom. Srbija prema Ustavu i prema Zakonu o dijaspori sa Srbima u regionu je dužna da brine o njima.Svaka ozbiljna država koja ima ozbiljnu dijasporu, odnosno deo svog entiteta koji živi van granica to i radi. To radi Izrael, to radi Italija, Mađarska i sve druge zemlje, a čak neke od njih imaju

ugasiti i poslednju instituciju koja je trebalo da brine o Srbima van Srbije. Pre dve godine ukinuli ste Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu i rekli kako stvarate jednu novu instituciju, Kancelariju za dijasporu i Srbe u regionu koja će brinuti o njima. Danas ukidate i Kancelariju za dijasporu i Srbe u regionu. Mnogi od vas to i ne znaju. Zašto? Zato što se to ne nalazi u prelaznim i završnim odredbama. Posebno sam se se iznenadio kada sam, čitajući ovaj zakon, to našao u prelaznim i završnim odredbama. Šta će se desiti sa ovom Kancelarijom, ljudstvo, stolovi, tepisima, preuzeće uprava, odnosno neka uprava u Ministarstvu za spoljne poslove.Danas

a ovde imamo jedan obrnuti slučaj, Kancelarija će se pretvoriti u Upravu. Neće biti formirana posebna, nego će se utopiti u neku upravu i ona treba da brine o četiri miliona Srba koji žive van granica Srbije. Mnogi od njih imaju svoju rodbinu i u Srbiji i jako ih se tiče ovo pitanje.Mislim da je neukusno govoriti o činjenici koliko dijaspora daje deviznog priliva Srbiji i da je to praktično najveći potencijal kada je u pitanju devizni priliv Srbije. Nažalost, to nije izvoz. Međutim, moram da kažem da država Srbija i prema Ustavu i prema zakonu koje sam pomenuo je dužna da brine o Srbima u Hrvatskoj, BiH i drugim zemljama u susedstvu, dužna je da vodi brigu o činjenici da li će se u Vukovaru ili Kninu moći koristiti ćirilica kao pismo, da li će moći deca da li će moći deca da se školuju na srpskom jeziku, da li će živeti srpske institucije itd?Savet za Srbe u regionu u protekle dve godine, prema obavezama iz Zakona o dijaspori, dužan je da se sastaje svaka tri meseca. Sastao se samo samo jednom. Dakle, umesto osam puta, sastao se jednom. Drugi put se sastao kada je bila konstitutivna sednica, odnosno prvi put. To pokazuje brigu o ovim ljudima.Poštovani poslanici

stoji činjenica da smo svi bili nezadovoljni kako je vođena Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu, ali to ne znači da je treba ukinuti i na taj način, neko je rekao, možemo tako da ukinemo mnoga ministarstva, možda ni Skupština nije najbolje radila, pa je nećemo ukinuti, ali radila je dobro.Dakle, nije način da se Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu ukine zbog toga što je direktorka te kancelarije loše radila, sa čime se mogu i ja složiti, što je malo vodila računa o tim ljudima o kojima sam govorio, nego je način da se postaramo da se o Srbima koji žive van Srbije, brinemo kao Mađarska koja pri Vladi ima posebno telo koje je direktno podređeno predsedniku Vlade i koja ulaže značajna sredstva i u obrazovanje Mađara, odnosno mađarske dece koja žive van granice Mađarske, a slično je i sa drugim

da glasate za ovaj amandman i da ostavite mogućnost da ostane jedna institucija koja će brinuti o ovim ljudima. To ne mogu da poprave ljudi koji žive van granica Srbije, a da glasaju, nažalost, u ovoj Skupštini mogu samo građani Srbije, jer oni građani van Srbije nemaju svog predstavnika u Skupštini Srbije, pa vas molim još jednom, jer najveća je odgovornost nad strankom vladajuće koalicije da podrži ovaj amandman. Hvala.

Decenijama je ta pogrešna politika prikazana kroz pruženu ruku, udelite, dajte, poklonite, pomozite. Decenijama na dijasporu se gledalo kao na kravu muzaru. Od zajma za privredni preporod Srbije pa naovamo i to to jeste novac koji godinama ulazi u državu Srbiju, ali bih ja bio mnogo srećniji, da je taj novac uložen u proizvodnju, u fabrike, da je zaposlio ljude u Srbiji,

da imućni ljudi, naši ljudi koji su životni vek, sada već i generacije koje rade po raznim zemljama u inostranstvu, da taj novac koji su stekli, da donesu u Srbiju, da ulože, da zaposle ljude i da zarade u Srbiji.Ne želimo da Srbija ni prema kome stavlja ruku. Ne želimo da Srbija prosi. Srpska napredna stranka želi da zaposli Srbiju.Ova vlada želi da zaposli ljude u Srbiji, jer mi smo dostojanstven narod, narod koji je željan posla, željan rada i zbog toga nijedna uredba, nijedna agencija, nijedna uprava, nijedna kancelarija, nijedna forma neće pomoći ako se ne promeni politika, ako se ne promeni odnos prema dijaspori, ako se ne promeni odnos prema poslu, ako se ne odredi promena kursa naše države.Videli države.Videli smo gde su nas odvele agencije. Videli smo gde su nas odvele uprave, kancelarije. Čemu su služile? Za zapošljavanje partijskih kadrova, kumova, prijatelja, čega sve ne,

Nas interesuju rezultati. Srbiju interesuju pobede.Srpsku naprednu stranku, buduću Vladu Republike Srbije interesuje da ljude u Srbiji zaposlimo, da stvorimo atmosferu da ljudi iz dijaspore ne dolaze u kancelariju, nego da dolaze u svoju zemlju, u svoje fabrike, u svoja preduzeća, tamo gde ljudi u Srbiji rade, tamo gde ljudi u Srbiji zarađuju. E, to je promena kursa i to neće promeniti glasanje za jedan ili drugi amandman. To će opredeliti promena kursa i to će promeniti nova politika i nova Vlada Republike Srbije.

amandmanu se javio narodni poslanik Dragomir Karić. Izvolite. **Dragomir Karić** Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo, poštovani gledaoci, bilo je nekoliko pokušaja za poslednjih 25 godina da se pomogne našim građanima u rasejanju ili, kako to sad popularno zovemo, u dijaspori.Međutim, imali smo i ministarstva za dijasporu i kancelariju. To nije dalo rezultate, ne zato što su ljudi ovde nesposobni u Srbiji da organizuju to ministarstvo ili kancelariju za dijasporu. u samoj dijaspori postoje stotine organizacija naših građana u vidu udruženja, kongresa, svesrpskih kongresa, sveslavljanskih kongresa i drugih. Činjenica je jedna prosta i jednostavna.Kada ste, dragi kolega, spomenuli Mađarsku i druge zemlje, tačno je, sve je to uređeno. Šta je nedostajalo Srbiji i šta nedostaje i dan danas Srbiji? Nedostaju odlični uslovi za investicije, investicioni uslovi. Nedostaje jednostavno klima za ulaganje i oplođivanje onoga što bi oni doneli.Vi ste svesni. Svi smo mi svesni, građani, da su naši ljudi iz dijaspore prevareni bezbroj puta. Setite se samo štednje valutne 10 milijardi maraka, koja se kasnije godinama vraćala normalno u bescenje itd.Znači, šta treba? Nije tu bitna uopšte ta kancelarija za dijasporu, ni ministarstvo. Verujem da uvek Srbija ima sredstava za to ako bi to bilo neophodno. Međutim, ovde se radi o nečem drugom. Trebaju programi i verujem da će nova Vlada doneti takve programe i da će imati takvu jednu investicionu klimu da ti građani koji dolaze iz inostranstva mogu da sigurno ulažu svoj novac u nove proizvodne pogone i da zapošljavaju sebe i svoje porodice. To je ono što njima treba. Njima treba garancija za uložena sredstva i verujem da će im to ova vlada obezbediti i smatram da vaš amandman je u ovom trenutku nepotreban, suvišan, da nema potrebe da glasamo i da o tome raspravljamo. Hvala vam. **Igor

i ovlašćenog predstavnika.Draga gospodo, prvo se nismo razumeli. Ili vi ne razumete termine ili namerno skrećete temu. Kada sam rekao dijaspora i Srbi u regionu, uvek sam rekao ove tri ili četiri Vi ste samo pominjali dijasporu.Dakle, u dijaspori Srba u regionu nisu samo ljudi koji treba da donesu novac, gospodine Kariću. Dakle, nisu to samo neki multimilijarderi koji su otišli iz Srbije, pa su uspeli u Rusiji, Americi i po raznim drugim kontinentima. To je i Srbin u Kninu, u Gračacu, na Kordunu, Baniji, u Drvaru, u Sarajevu, u Trebinju itd, da ne nabrajam. Nikakav oni novac ne mogu da donesu u Srbiji, ali bi bilo zgodno da njihova deca imaju knjige, da uče srpski jezik. Bilo bi zgodno da postoji neka institucija koja će brinuti o njima i neko ko će ih obići. Vi danas gasite posebnu instituciju koja je trebala da brine o njima.Gospodine Kariću i gospodine Babiću, o čemu vi govorite? Dakle, gasite instituciju i kažete – Srbija će imati snagu da privuče investicije, biće slobodna. Kakve investicije?Dakle, posebno sam naglasio. Rekao sam, neukusno mi je pričati o tome da pozivamo strane investitore i da neko treba da ih primi. Naravno da to država treba da obezbedi. Rekao sam pre svega da je država dužna da obezbedi brigu o Srbima koji žive van granica Srbije, sticajem raznih okolnosti, najviše ratnih okolnosti.Naravno, dužna je da brine i o Srbima koji nisu srpske nacionalnosti, koji su otišli u druge zemlje sveta i Srbe koji su otišli i sada su dijaspora, ali su to dve različite kategorije. Dva miliona Srba živi van granica Srbije, koji su sticajem okolnosti sada van granica Srbije. Srbi u Vukovaru nisu u Srbiji, a nisu dijaspora. Zakon ih prepoznaje kao Srbe u regionu, a dijaspora su ljudi koji su otišli da rade, da se školuju i ostali tamo. To su dve različite kategorije, gospodo. Jedni su više ugroženi, ugrožen im je identitet, vera, pismo itd.O tome ste puno u prethodnom periodu govorili i vi mi.

u koju kancelariju? Gde će se pojaviti?Dakle, ne radi ovde samo o dijaspori. Radi se o činjenici da gasite poslednju instituciju koja je trebala da brine o Srbima van Srbije. Mala su sredstva i do sada ulagana u kulturu, obrazovanje itd. tih ljudi, tih ljudi, i u prethodnoj vladi, i onoj tamo vladi i onoj tamo. Slažem se sa tim, ali to ne znači da treba da ugasimo institucije.

normalno, ja ne bih želeo da kroz ovu repliku i kroz ovaj amandman, kroz ovu temu koja je bitna za mnoge građane u dijaspori, za nas u Srbiji, da ide diskusija ovim tokom. Niko iz Srbije, niko bar da ja znam, nije otišao kao milijarder i u svakom slučaju činjenica je, ide u obrnutom smeru. Ovde ljudi dolaze, investiraju i mnogo puta su bili, pa dobrih zadnjih 30 godina, obmanuti. Činjenica je sledeća - zašto ne treba ta kancelarija da postoji? Jednostavno, obrazložiću.Imamo Ministarstvo za obrazovanje, imamo Ministarstvo za kulturu, imamo Ministarstvo za omladinu i sport, imamo Ministarstvo za privredu, imamo Ministarstvo za finansije, imamo 16 ministarstava. Svako, onaj koji hoće da reši svoj problem, obratiće se nadležnom ministarstvu. S obzirom da su ljudi u dijaspori većinom pismeni i sposobni, jer tamo opstaju isključivo sposobni, nije to uopšte smešno, verujte mi, nije, niste taj hleb jeli i ne znate šta je to.Prema tome, ništa se ovde ne narušava, ničije pravo, niti se ukida nešto. Da je to nešto moglo da donese boljitak i da učini dobro za tu pa to bi bilo i za vreme vladavine kada su i pre dve godine bile na vlasti vaše kolege. Znači, to ne bi bilo sporno.Ovde se radi jednostavno o tome, nakupilo se tih agencija, tih kancelarija dovoljno mnogo, a imamo nadležna ministarstva i ne vidim koji je razlog zašto moraju da se prave surogati. **Igor

da gradi najbolje odnose sa državama u regionu. To je dokazano i posetama koje su se desile i u Beogradu, ali i po prestonicama u okruženju. Odnosi Srbije i Crne Gore,

sa Hrvatskom takođe. Sa zadovoljstvom sam slušao izlaganje predsednika Josipovića u ovom parlamentu.Pored

svetu.Cenim to što neko brine o Srbima u regionu, ali smo u prošlosti, nažalost, imali vlade koje ne samo da se nisu brinule o Srbima u regionu, nažalost, nisu se brinule ni o Srbima u Srbiji i da se ta briga odražava na način što nećemo formirati urede, kancelarije, agencije, zapošljavati, kupovati skupe automobile, praviti projekte kao što je objasnila koleginica Obradović, već se zaista suštinski boriti za što bolje odnose, za ekonomsko uvezivanje sa svim zemljama u regionu, a na taj način i pripadnici srpske zajednice u svim zemljama i u okruženju biće daleko bolje tretirani.Jasno sam govorio o politici prema dijaspori za koju niko ne može da me ubedi, zato što ne postoji nijedan argument, da nije bila u smislu pružene ruke i traženja i očekivanja i prošenja. Srpska napredna stranka želi da promeni taj kurs i da to bude na način što ćemo u državi Srbiji stvoriti dovoljno dobru klimu za ulaganje, za zapošljavanje, ali da ti ljudi mogu u svojoj zemlji i da zarade, a ne da daju milostinju.To su dva pravca koja nijedna kancelarija, nijedna agencija, nijedna forma ne može da promeni, jer suština je u dobrim međususedskim odnosima sa svim zemljama u okruženju Srbije i stvaranju dobre klime da ljudi koji žele da ulože, ne moraju oni da se vrate, ali mogu da vrate njihov novac, da ga oplemene ovde i da zaposle ljude u Srbiji da takvu klimu i napravimo.

gospodo, mislim da povodom ovog amandmana poslanici opozicije nisu shvatili suštinsku promenu politike prema dijaspori i Srbima u regionu.Biću vrlo kratak i konkretan, da kažem u čemu će nova Vlada, koja će biti izabrana, suštinski voditi brigu o tim ljudima.Prvo, da kažem da se slažem sa predlogom Vlade da to rešava Ministarstvo za inostrane poslove.

pored ostalog, videti šta je Kancelarija za dijasporu, ne sada, nego ranijeg ministarstva, učinila za Srbe u dijaspori, pa ako hoćete čak i po pitanju nacionalnih prava.

onom momentu kada smo imali Ministarstvo za dijasporu, najgora su prava nacionalna bila Srba u dijaspori i u regionu.Prema tome, smatram da su kroz pojedina tela, agencije i urede oticala sredstva u neke druge ruke. Setite se samo Svetske organizacije Srba, a bio je centar ovde u Beogradu, koja su sredstva otišla i gde su otišla, najmanje Srbima,

i naših političkih, da tako uslovno kažem, stranaka u matičnim državama i vezano sa našim inostranim poslovima.Ovde se suštinski odnos menja. Ovo što je gospodin Babić rekao, menja se u smislu politike politike EU, a jedan od temelja jesu i nacionalna prava EU. Dakle, veća ćemo dobiti.Što se tiče izbeglih i raseljenih lica, tu imamo Komesarijat. Bilo bi interesantno zaviriti malo i tužilaštvo u taj Komesarijat, da se vidi gde su sredstva oticala, oticala, curila zadnjih desetak godina i onih koji su zastupali te interese. Ovde se radi o suštinskoj promeni politike. Mislim da je to izuzetno dobro Vlada shvatila i najgori uspeh

Hvala.Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč?

Jeste.)Svakako smatram, pošto su ova dva amandmana vezana, da je ovo nepromišljena odluka Vlade. Dobri odnosi sa susedima ne znače da će susedi uvek do kraja brinuti o pripadnicima srpskog naroda. Mi imamo dobre odnose sada sa Republikom Hrvatskom, a nisam siguran da su Srbi zadovoljni sa svojim položajem u Hrvatskoj.Mi imamo odlične odnose sa Slovenijom, pa tamo još uvek se neki nazivaju bezimeni i nemaju lične dokumente. Mi imamo odlične odnose sa Mađarskom, pa nisu sjajni odnosi Srba u Mađarskoj. Recimo, BiH nije u Evropskoj uniji, pošto se pozivamo na to da ćemo u Evropskoj uniji jednog dana štititi naše sunarodnike.Kakve veze ima Komesarijat za migracije i izbeglice sa Srbima u regionu? Komesarijat za migracije brine o izbeglicama, dakle o ljudima koji žive ovde i o emigrantima koji su obično iz Azije, Afrike. Dakle, oni nemaju nikakve veze sa Srbima u regionu.U tom smislu očekujem da će sutra premijer u svom izlaganju, nadam se da će posvetiti koju minutu ovoj temi, moći da kaže kako će brinuti o Srbima u dijaspori i Srbima u regionu, jer to nije mali nacionalni interes. Mislim da bi svaka vlada morala da ga stavi, Vlada zemlje kao što je Srbija, koja ima veliku dijasporu i reseljeništvo, u agendu među prioritete i da ćemo sutra od premijera dobiti odgovor kakav će odnos imati prema Srbima u regionu i dijaspori. Hvala.

brige o Srbima u regionu da li imamo ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu, Kancelariju za dijasporu i Srbe u regionu ili imamo upravu za dijasporu i Srbe u regionu, koja je planirana ovim izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.Imali smo Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu do 2012. godine. Šta je to Ministarstvo učinilo da se ostvare oduzeta imovinska, stečena, statusna i svaka druga prava stotina hiljada proteranih Srba iz Hrvatske i Federacije BiH? Da li je Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu, koje je ponavljam postojalo do 2012. godine, pomoglo da se isplati 50.000 neisplaćenih, a dospelih penzija proteranim Srbima?Da li je to ministarstvo pomoglo da se dobije naknada štete za 10.000 srušenih srpskih kuća u terorističkim akcijama van područja ratnih delovanja u Hrvatskoj?

Da li je to ministarstvo pomoglo da se isplati desetinama hiljada srpskih porodica oduzeta dinarska i devizna štednja? Da li je to ministarstvo pomoglo da se Srbi ne brišu iz evidencije prebivališta u Hrvatskoj? Da li je to ministarstvo insistiralo i pomoglo da Hrvatska poštuje sopstveni ustavni zakon o pravima naseljenih manjina, koji je donet 2002. godine, i koji garantuje proporcionalnu zastupljenost Srba u organima lokalne samouprave i dvojezičnost? Nije pomoglo.Da li je to ministarstvo pomoglo da Srbi u Federaciji BiH ne budu građani drugoga reda, da Srbi u Federaciji BiH, koji konstitutivni narod od 2003. godine, budu proporcionalno zastupljeni u institucijama lokalne samouprave, kantona i čitave federacije? Nije pomoglo.Dakle, Srbi u Hrvatskoj, u Federaciji BiH su građani drugoga reda. Oni ne mogu da ostvare svoja osnovna ljudska prava, ali Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu nije ništa učinilo da se ti problemi reše. Kada smo mi videli aktivnu državnu politiku do 2012. godine u rešavanju tih problema. Mi smo do 2012. godine imali politiku lažnog pomirenja od strane režima u Beogradu, preko leđa stotina hiljada proteranih Srba. Ništa se na tom planu nije učinilo.Sada pojedine kolege ovde u Skupštini govore da je forma suština. Ako uzmemo Republiku Hrvatsku, koja slovi kao država koja brine o Hrvatima izvan Hrvatske i Hrvatima u dijaspori, ona nema ni ministarstvo za dijasporu i Hrvate u regionu, nema ni kancelariju kao instituciju, nego ima Upravu za Hrvate u BiH i dijaspori u okviru Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske.

u Srbiji iz Hrvatske i Federacije BiH, preko 100.000 građana Srbije koji nisu rodom ni poreklom iz Hrvatske i Federacije BiH, ali su od 1945. do 1990. godine deo svog života proveli u tim krajevima i sada potražuju svoja osnovna imovinska prava, srušene kuće, vikendice, stanove, dinarsku i deviznu štednju, itd.Znači, mi očekujemo da će Vlada gospodina Vučića biti prva Vlada Republike Srbije od završetka rata u BiH i Hrvatskoj koja će voditi politiku čistih računa, koja će voditi politiku aktivne zaštite i borbe za ostvarivanje imovinski stečenih i statusnih prava oštećenih Srba. Samo aktivnom državnom politikom je moguće da se ti problemi reše.Znači, mi očekujemo stalni dijalog, očekujemo da ti problemi dođu na sto, da se o njima razgovara u funkciji stvarnoga, a ne lažnoga pomirenja između Srbije, Hrvatske i Bosne Bosne i Hercegovine. To je suština čitave priče. Koja će forma biti, to je manje bitno. Ponavljam, imali smo to Ministarstvo, ništa nam nije pomoglo da rešimo svoje probleme. Hvala.

sa jedne strane i u prvi mah može da se kaže da je malo čudno ukidati Kancelariju za dijasporu, s obzirom na važnost tog pitanja za našu državu i za naše za naše sunarodnike u rasejanju.Ono što bi trebalo da bude, čini mi se, test moderne državne uprave, između ostalog, i kada bi pogledali organograme svih modernih državnih uprava, pa između ostalog i Ministarstva spoljnih poslova, jeste da struktura prati poslove, a ne poslovi strukturu.Dakle, ako struktura prati poslove, a verujte mi ako odete na sajt Ministarstva spoljnih poslova, pronaći ćete šta sve mreža diplomatsko-konzularnih predstavništava naša u svetu treba da obavlja i šta ona znači za naše sunarodnike u rasejanju. Ona za njih znači i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i konzularne obaveze, koje mi kao država pružamo našim sunarodnicima, i sve druge obaveze koje predstavljaju državu Srbiju za njih u tom rasejanju, onda bi zaista trebalo da struktura prati poslove. To jesu poslovi Ministarstva spoljnih poslova, odnosno mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava.To što oni nisu radili dobro, to je problem naš, dakle, ukupan naš problem i naše državne uprave. Zbog toga mislim da jedna vrsta redukovanja onih poslova koje u ovom slučaju Kancelarija radi, istovremeno sa onim što bi trebalo da bude zadatak Ministarstva spoljnih poslova, bi trebalo nekako da se uveže. Znam da to nije lako odmah uraditi i da će tu biti i dalje preplitanja, ali zaista mislim da je ovo jedan funkcionalni test koji bi trebalo da pomogne da mi modernizujemo našu državnu upravu. Zaista mislim da je to u pitanju, ne vidim da bilo gde postoji intencija da se na bilo koji način minorizuje ili da se zapostave naši sunarodnici,

da se pominje u ovom parlamentu. **Janko Veselinović** Reč je o mom amandmanu. Postavljeno mi je pitanje i sa druge strane interpretirana je moja diskusija i ne date mi odgovor. Dakle, ovo je nova praksa u Skupštini. **Maja Gojković** Nije uopšte nova praksa, nego je nova praksa da se ne zloupotrebljava, da bi se dobilo novo vreme. Veselinović** Odustajem od prava da govorim o ovako važnom pitanju, zbog vaše volje da tumačite Poslovnik na vaš način. **Maja Hvala vam na razumevanju i što sam vam dozvolila da govorite i posle one odluke koju sam donela da ne dobijete pravo na repliku.Na član 38. amandman je podnela grupa od 130 narodnih poslanika poslaničke grupe SNS.Predlagač SNS.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

**Zoran Živković** Hvala lepo.Na pragu smo glasanja i ovo će biti prvi zakon, odnosno prva dva zakona koja ćemo da usvojimo i bilo bi jako loše da to uradimo protivno Ustavu, a to će biti protivno Ustavu ako se ne usvoji naš amandman na član 41. koji glasi – ovaj zakon stupa na snagu narednog dana, od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.U Predlogu zakona je dato rešenje da ovaj zakon važi od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, a ne od dana posle objavljivanja što je loše rešenje. Prvo, to je protivustavno.U članu 196. Ustava stav 4. piše da zakoni važe osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, osim ako postoji veoma opravdan razlog da počne da važi ranije, a kao razlog za taj kraći rok ovde se navodi u vašem Predlogu zakona da će ne donošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.Besmisleno. Postoji tehnička Vlada i može da radi još dva, tri meseca. Ne postoji nikakvo ugrožavanje rada organa i organizacija, naprotiv. Ovo je samo jedno silovanje da bi se sutra izabrala Vlada.Postoji jedno rešenje koje je moguće, mada bi to bio jedan viši nivo političkog silovanja, da zakon važi od trenutka usvajanja, ali mislim da nema potrebe za tim. Logično rešenje je da ako već ne čekamo rok od osam dana da zakon važi od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“. Ovako ćemo imati problem,

više nema ni trenutka za gubljenje. Možda to vama izgleda kao floskula. Pogledajte malo kako izgleda otplaćivati kredite danas koje Republika Srbija otplaćuje, koji su podizani 2005, 2006, 2007. godine. Samo marta meseca oko 170 miliona evra i svaki mesec je takav.Potpuno se slažem da se možda žuri, ali nemamo ni vremena kao što je imao Vojislav Koštunica da Vladu pravu tri ili četiri meseca. nam je Vlada što pre koja će da preuzme odgovornost, Vlada koja će da ispunjava ono što je obećavano na izborima i ne vidim šta je sporno hoće li predsednik Republike Srbije danas potpisati Ukaz o proglašenju zakona ili sutra? Ipak ćete morati da pitate predsednika Republike. Što se nas tiče ovo zakonsko rešenje je potpuno u redu. Postojeće

ali do danas ova Skupština kao i sve Skupštine pre ove Skupštine usvajale i predlagale da upravo zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ i apsolutno ne vidim šta je to protiv Ustava.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

Korać.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč

glasi da se doda rečenica – sastav saveta određuje se aktom o njegovom osnivanju tako da u savetu mora biti zastupljeno najmanje 30% članova saveta koji su pripadnici onog pola koji je manje zastupljen u savetu.Ovaj amandman idealno dolazi na sve što smo čuli i što ima težinu javnog izgovorene reči da se namerava politika celovitog pristupa, ustavnom rešenju politike jednakih mogućnosti, da se namerava da se rodna ravnopravnost radi kroz svako ministarstvo i zadatkom svakog ministra. Tu ponavljam da ću vrlo čvrsto se držati obećanja koje sam čula i svakog ministra pitati šta u njegovom ministarstvu daje kao rezultat primenu rodnih politika. Ovaj amandman koji je pred vama omogućava da se svi zajedno obavežemo, da podržimo sjajne, stručne žene koje inače malo ko vidi kada treba raditi predlaganja imenovanja, predloge za pozicije u jednom ovako važnom telu kao što su saveti koje Vlada može da osnuje.Ako zaista stojimo iza reči koje delimo, kada govorimo da će biti organizacione strukture umesto Uprave za rodnu ravnopravnost onda je ovaj amandman idealna prilika za sve nas da pokažemo delima da želimo žene Srbije, njihovo znanje, njihovu dobru volju, njihovu stručnost, njihovu odgovornost, da ih želimo obavezno u Vladi.Želimo da bude i 30% muškaraca, ako onaj ko predlaže savet sam vidi koliko ima na raspolaganju sjajnih žena koje su zaslužile da svoje znanje i sposobnosti stave u službu rada u savetu Vlade.Zato sam zadovoljna što se dogodilo da ova dva zakona idu jedan za drugim i da omogući svaku šansu

član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Ivan Karić i Biljana Hasanović Korać.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Reč ima narodni Karavidić** Poštovana predsednice, poslanici, izmenama ovog jednog jedinog člana Zakona o Vladi omogućava se predsedniku Vlade da osim osnivanja Saveta za ekonomski razvoj i Saveta za državne organe i javne službe može da osnuje i druge savete. Naravno, naša poslanička grupa uopšte ne spori tu potrebu za osnivanjem Saveta.Nadalje, u obrazloženju stoji da

imati jako visoki kriterijum i da će se oni birati na osnovu svoje kompetentnosti i ostalih kvaliteta koji ih za to kvalifikuju. U obrazloženju se kaže da za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva.Moje kolege i ja smo sačinili amandman kojim se zahteva od Vlade da se u roku od 30 dana izveštajem Narodnoj skupštini koji treba da sadrži naziv saveta koji se osniva, sastav saveta i način finansiranja saveta dostavi. Plašim se da smo mi ovog puta izbili mogućnost koja se daje ovoj Narodnoj skupštini da ona bude i kontrolni organ. Uopšte ne razumem zašto predlagač nije uzeo u obzir ovaj naš predlog. Mislim da je to na opštu korist ne samo Skupštine i ne samo građana nego i same Vlade. Zahvaljujem.

dobar, s tim što ima, moram priznati, nekih nedostataka. Mislim da je trebalo da se ubaci da se izveštaj dostavi Narodnoj skupštini u smislu nadležnog odbora Narodne skupštine, da se dostavlja recimo godišnji izveštaj pored ovog spomenutog izveštaja

ovome. Na ovom mestu moram da ukažem da sam još juče rekla da će DHSS podržati ovakav jedan predlog zakona, a radi se samo o jednoj izmeni i to nije ništa sporno. Vlade podnose izveštaje nadležnim odborima.Sa druge strane, moram da kažem Zakon o Narodnoj skupštini svojim članom 15, koji reguliše nadležnosti Narodne skupštine, upravo Narodnu skupštinu određuje kao najviše zakonodavno i ustavotvorno telo, te ukoliko se ostvarivanje kontrolne funkcije Narodne skupštine vrši nadzor nad radom Vlade onda mislim da je predlagač trebao da razmotri jedan ovakav amandman, iako ga lično smatram nepotpunim.Na ovom mestu iskoristiću još jednom priliku da kažem da smo kao Nacionalni ogranak GOPAK-a, a ovde je puno poslanika koji čine Nacionalni ogranak GOPAK-a upravo prilikom potpisivanja Povelje u prisustvu Džona Vilijamsa akcenat stavili na to da ćemo razvijati ono što Narodna skupština u svom primarnom obliku treba da vrši, a to je jačanje kontrolne funkcije Narodne skupštine nad radom Vlade. **Maja Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Pošto je Narodna skupština završila raspravu o tačkama dnevnog reda sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 26. april 2014. godine, sa početkom u 18.03 18.03 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda sednice, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za

narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje

skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani: na član 9. koje su podneli narodni poslanik Marijan Rističević, narodni poslanik dr Gordana Zorić i grupa od 132 narodnih poslanika poslaničke grupe SNS; na član 37. koji je podnela grupa od 132 narodna poslanika poslaničke grupe SNS; na član

vas podsećam da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio amandman na član 9. narodnog poslanika Snežane Malović, a odbačeni amandmani saglasno članu 163. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Biljana Hasanović – Korać, Ivan Karić i Aleksandar Senić.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

naziv iznad člana 11. i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

član 4. i član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Biljana Hasanović – Korać, Branka Karavidić, prof. dr Janko Veselinović i Marko Đurišić.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Hvala.

naziv iznad člana 5. i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Biljana Hasanović – Korać, Ivan Karić i Aleksandar Senić.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

poslanik Gordana Čomić podnela je amandman kojim se predlaže da se posle člana 5. dodaju naslov i član 5a.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Biljana Hasanović – Korać, Ivan Karić i Aleksandar Senić.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Biljana Hasanović – Korać, Ivan Karić i Aleksandar Senić.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

ovaj amandman.Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

član 10. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Malović.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević podneli su amandman kojim su predložili da se posle člana 14. doda novi deo IV, kao i na naziv iznad člana 15. i član 15.Stavljam na glasanje amandman.Molim

naziv iznad člana 3. i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

član 16. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Vučković.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

poslanici Branka Karavidić, Biljana Hasanović-Korać, Ivan Karić i Aleksandar Senić zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 18. dodaju novi naslov i novi član 18a.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

naziv iznad člana 6. i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

ovaj amandman.Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

ovaj amandman.Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

naziv iznad člana 5. i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

amandman.Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje

poslanik Ivan Karić podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 33. dodaju novi naslov i novi član 33a.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Veselinović.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

član 38. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

amandman.Odlučivanje Narodne skupštine o postajanju naročito opravdanih razloga za stupanje na snagu rok u kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Podsećam vas da je članom 41. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

predlog.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o ministarstvima u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o Vladi u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

član 1. amandman je podneo narodni poslanik Gordana Čomić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanike

amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Ivan Karić i Biljana Hasanović – Korać.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Stavljam

vas da je članom 41. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi zastupanja zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o Vladi u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, vrši i druge izborne nadležnosti.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SNS.Molim narodne poslanike

da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SNS.Povodom ukazivanja narodnih

da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.Narodni poslanik Olgica Batić, na sednici 26. aprila 2014. godine, u 13.05 časova, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

poslanik Vladimir Đukanović, na sednici 26. aprila 2014. godine, u 13.10 časova, ukazao je na povredu člana 109. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

odlučila da nije povređen naveden član Poslovnika.Narodni poslanik Olgica Batić, na sednici 26. aprila 2014. godine, u 13.20 časova, ukazala je na povredu čl. 105, 27. i 109. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.Dozvolite